vsi prisotni, gospe in gospodje! Začenjam 84. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega in drugega odstavka 58. člena ter prvega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter vabljeni na sejo sta objavljeni na e-klopi. Lep pozdrav vsem prisotnim! Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 84. izredne seje, predlog katerega ste prejeli v 3. oktobra. O predlogu bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev nisem prejela, zato Državnemu zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Ker prehajamo na odločanje, vas prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav in glasujemo o dnevnem redu. Glasujemo. Je vse v redu, z glasovalnimi napravami? Je, dobro. 62 poslank in poslancev navzočih, za jih je glasovalo 61, proti pa nihče.

Na podlagi tretjega odstavka 156. člena Poslovnika Državnega zbora bosta predsednik vlade in minister za finance predstavila proračunski memorandum 2025-2026, Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2025 in Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2026. O tej predstavitvi ni razprave. Besedo dajem najprej predsedniku Vlade, doktorju Robertu Golobu, da predstavi navedene proračunske dokumente. Izvolite. Predsednica, spoštovane poslanke, poslanci. Danes bi rad predstavil proračun za prihodnje in pa leto 2026. Včasih nam Slovencem gre težko od rok, kaj moramo pohvaliti, še posebej, če moramo pohvaliti svoje lastno delo, ampak jaz bi vseeno rad začel to predstavitev s predstavitvijo gospodarskih kazalcev za našo državo, ki so sami po sebi zelo povedni. Kljub temu, da smo bili v zadnjih dveh letih soočeni najprej z energetsko krizo zaradi vojne v Ukrajini in potem s popoplavno obnovo, v katero smo investirali do zdaj že več kot 850 milijonov, je gospodarska slika Slovenije ravno zaradi proračunskih politik te vlade, bistveno boljša kot v marsikateri drugi razviti članici Evropske unije in tudi boljša od povprečja Evropske unije. Upam, da se ni zataknilo s prezentacijo, ker bi želel, da se ti podatki jasno predstavijo in so tudi dostopni. V Sloveniji je gospodarska rast v tem obdobju vedno, razen v letu 2022,

zgledujemo ali pa na njih sklicujemo, to so Avstrija in Nemčija, lahko vidimo, da sta obe imeli bistveno večje težave pri izhodu iz krize, bistveno bistveno večje težave, medtem ko je Slovenija, to je zelena, tista, ki je rastla hitreje, tako od Avstrije, še posebej pa od Nemčije in da se ta trend rasti nadaljuje tudi v prihodnjih letih. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker vsi vemo in prisegamo, da samo z gospodarsko rastjo lahko zagotavljamo socialno državo in blaginjo za prebivalstvo, ker je to tisto, čemur je proračun primarno namenjen. V tem V tem času imamo rekordno nizko brezposelnost, brezposelnost tako, da praktično ni sektorja v zasebnem ali v javnem delu države, gospodarstva, ki ne bi jamral o tem, da je primanjkljaj kadrov. Danes imamo stopnjo brezposelnosti na nivoju, da že upočasnjuje gospodarsko rast. Ravno zaradi tega so pripravljeni marsikateri ukrepi, tudi zakoni, ki dejansko že pomagajo pri sproščanju privabljanja kadrov iz tujine in ne bom govoril o perspektivnih kadrih. Ta zakon, te davčne spremembe imate ravno zdaj na dnevnem redu, govoril bom o zdravniškem kadru. Jaz sem imel to srečo in veselje, da sem pred par dnevi se lahko na lastne oči prepričal, da v konkretnem Zdravstvenem domu Ljubljana so v letošnjem letu že uspeli pripeljati iz tujine po bistveno skrajšanih postopkih praktično vse tiste zdravnike, ki so jih v tujini opazili, se z njimi začeli pogovarjati. Nihče ni odstopil med postopkom, kot je bilo v preteklosti in so jih uspeli letošnje leto pripeljati 14. To samo zaradi sprememb zakonodaje, ki jih je vpeljala ta Vlada in ta parlament. Pred tem se je vedno dogajalo, da so dobili zdravnika, ki je bil pripravljen priti v Slovenijo, ampak postopki so bili tako dolgotrajni, da je vmes zamenjal državo in šel v Avstrijo ali v Nemčijo, zdaj prihaja v Slovenijo. tem se ne govori dovolj, ampak to so ukrepi, ki so začeli prijemati in podobno lahko opažamo tudi v gospodarstvu in podobno lahko opažamo pri najvišje plačanih delovnih mestih v gospodarstvu. Tisto, kar je Tisto, kar je pa najbolj pomembno je, da tako gospodarsko rast kot stopnjo brezposelnosti ne financiramo na račun dodatnega zadolževanja. Dodatno zadolževanje je nekaj kar ves čas spremljamo in procent dolga v bruto družbenem proizvodu skozi leta te Vlade ves čas konstantno pada. Tudi po tem smo med boljšimi v Evropi in kot lahko vidite, globoko pod evropskim povprečjem. Vse to je rezultat konsistentnih politik, ki jih nadaljujemo tudi v letu 2025 in 2026 s proračunom, ki ga danes predstavljamo tudi v parlamentu. Dosti Dosti govora je bilo prav v parlamentu, jaz se dobro spomnim, tudi norčevanja nekaterih, ko smo govorili o tem kakšni so ukrepi za kako bomo zamejili inflacijo, predvsem inflacijo na prehrambenih, na cenah hrane in energentov. Slovenija ima danes z 0,6 najnižjo inflacijo v Evropi. Smo jih zamejili kljub norčevanju iz ukrepov. Ukrepi so prijeli, ker inflacija v Sloveniji ni slučajno najnižja, ampak zaradi tega, kar smo počeli v Vladi, tako na področju energentov kot na področju hrane in ostalih področjih, ki vplivajo pomembno na inflacijo. In podatki so zelo povedni sami po sebi. Inflacija je nižja kot kjerkoli. V soseščini in nižja od povprečja Evropske unije in nič in nič od tega ni bilo narejeno na račun ljudi, še posebej ne najbolj ranljivih. V tem obdobju, ko je bila inflacija približno 14 smo uspeli, da se je povprečna plača zadržala, realno rast tako v zasebnem kot v javnem sektorju, realno so plače rastle celo obdobje, še bolj pa je rasla zagotovljena pokojnina in minimalna plača. Ravno zato, da so tisti, ki so bili s krizo najbolj prizadeti, dobili v resnici večjo rast od ostalih, ker smo želeli v krizi, ker vemo, da je to naša dolžnost, zaščititi najbolj ranljive. In ja, tudi In ja, tudi o gospodarstvu smo dosti govorili in tudi o gospodarstvu marsikdaj slišimo **3. O tem, da so dobički na rekordni višini, ne slišimo prav posebej dosti, ampak so. In nič ni narobe s tem, dobiček je v tržnem gospodarstvu gonilo razvoja, pravilno, in dobički so na najvišjem možnem nivoju in tudi letos bodo rekordni. Res je, da obstajajo sektorji, ki so bolj na udaru, še posebej ti, ki so vezani na izvoz v Nemčijo. To se žal pozna v teh panogah, konkretno govorim o avtomobilski. vendar, tudi v avtomobilski industriji, kot sami veste, pripravljamo obsežen, smo že pripravili in ga že izvajamo, obsežen program investicij v nove tehnologije tako s slovensko industrijo, avtomobilsko, kot tudi z nekaterimi tujimi avtomobilskimi tovarnami. (Kar naprej, prosim.) Kako nam to uspe? V čem je mogoče razlika? Ena od razlik med tem, kar počnemo v Sloveniji, in tem, kar počnejo v Avstriji ali Nemčiji. Eden od odgovorov je gotovo ta, da so naložbe, kjer vidite, da Slovenija v celoti ni rekorderka, je pa rekorderka po procentu naložb iz države. Država je tista, po domače Vlada, ki investira bistveno večji delež, kot je to v Avstriji ali v Nemčiji. Država je tista, ki prednjači in ki v resnici poganja gospodarski razvoj s svojimi investicijami in pri tem se še kljub temu se držimo, da se javni dolg ne sme povečevati procentualno. Z državnimi naložbami bomo nadaljevali tudi v letih 2025 in 2026 na nivoju 5 procentov, kar je bistveno več od nivoja 3 procente, kot je znesek teh istih investicij v sosednjih državah. (Kar naprej, prosim.) Kaj so proračunske prioritete? Ponavljam že dve leti, bom ponavljal še dve leti, tri prioritete: na prvem mestu zdravstvo, na drugem mestu znanje, inovacije in gospodarstvo, na tretjem mestu varnost in odpornost. Zdravstvo je tista točka, na kateri izvajamo največje spremembe, izvajamo pa tudi največje investicije. Ali gre vedno vse tekoče? Ne, saj če bi šlo vse tako tekoče, bi bilo že vse to narejeno, kar zdaj izvajamo. Ampak zaradi tega ne bomo nič zmanjšali tempo izvajanja investicij, niti ne tempo izvajanja sprememb v zdravstvu. In to, da smo na dobri poti, dokazuje tudi to, da imamo vsak dan večjo podporo iz samega zdravstva, tudi izvajalcev medicinskih storitev, in to ne samo iz javnega sektorja, tudi koncesionarji so tisti, ki so začeli prepoznavati ukrepe, ki jih izvajamo, kot koristne in tudi zakonske spremembe. In jaz se res veselim razprave, ki bo v kratkem v parlamentu na temo sprememb, novih sprememb v zdravstvu, kako bomo krepili javni zdravstveni sistem, znanje, inovacije, gospodarstvo. To gre z roko v roki in jaz vem, da se dobro spomnite prvega proračuna in prve prioritete, ko smo rekli, da bomo povečali, znatno povečali delež sredstev za inovacije. rasti dodane vrednosti, brez rasti dodane vrednosti ni novih investicij. In tudi ni višjih plač. In s tem nadaljujemo, rast na področju inovacij je tista, ki poganja za seboj, vleče za seboj tudi rast v gospodarstvu. to ni vse, povečujemo tudi sredstva, ki jih namenjamo za inovacije iz ostalih delov integralnega proračuna, tako iz obrambnih izdatkov, iz zdravstvenih izdatkov, tudi digitalizacije, kjer je v resnici delež proračuna na digitalni preobrazbi najbolj poskočil. Ravno zaradi tega, ker se pripravljamo na ta mega projekt superračunalnika. Varnost in odpornost. Na eni strani krepimo varnost, tudi sredstva v vojaške in obrambne izdatke, predvsem pa tudi sredstva v civilno zaščito in reševanje. Na drugi strani ne zmanjšujemo tempa pri sredstvih potrebnih za poplavno obnovo in razvoj. Vse to so naše prioritete in vse te prioritete kljub zaostrenim fiskalnim pogojem, poudarjam, kljub zaostrenim fiskalnim pogojem uspešno integriramo v proračun za leti 2025 in 2026. (Kar naprej, prosim.) ob tem, kar sem povedal, se ne ustavljamo takrat, ko je treba zagotoviti sredstva za reforme, pa če gre za plačno reformo, kjer bo šlo v naslednjih letih 1,4 milijarde dodatnih sredstev za to, da se v javnem sektorju plače na eni strani dvignejo tiste, ki so pod minimalno, da nihče več, ker jih je več 10 tisoč ljudi bilo prisiljenih prejemati manj kot minimalno plačo, nihče več ne bo pod minimalno plačo, hkrati se pa ustvari stimulativni sistem za vse ostale, tako za mlajše sodelavce kot tudi za starejše mentorje, zato da bomo v javnem sektorju lahko dejansko tudi od njih več pričakovali. Damo jim nagrado za ves trud, hkrati pa motiviramo za še boljše delo in predano delo v prihodnje. Sredstva za popoplavno obnovo, namenoma jih povem, koliko so. V skladu je že nabranih 200 milijonov, nabralo se bo še dodatnih in sklad bo imel na razpolago 423 milijonov, 428 milijonov. Ves denar bo namensko namenjen samo poplavni obnovi. Ja, med tem so tudi sredstva za odškodnine tistim prebivalcem, ki so izgubili domove, tistim, ki so se odločili, da bodo sprejeli odškodnino, teh sredstev je v resnici kar skorajda večina v tem proračunu. In ker se tudi o tem dosti špekulira, prvič v zgodovini imamo v enem letu, - v enem letu - v proračunu sto milijonov evrov namenskega denarja za izgradnjo novih neprofitnih najemnih stanovanj. Tako kot je bilo obljubljeno, tako kot je v programu zapisano, deset letni program na leto sto milijonov. V letu 2025 je teh sto milijonov v celoti zagotovljeno, v letu 2026 tudi. Od nobene od prioritet, ki zahtevajo proračunsko podporo prioritet pri reformah, nismo odstopili, ker bi nam bilo škoda denarja. Za vse reforme, ki jih imamo predvidene, so predvidena sredstva v teh proračunih. (Kar naprej, prosim.) In veste, kaj je najlepše pri vsem skupaj? Za razliko od velikih držav, Nemčije, Francije, Italije, ki imajo neizmerne težave kako sestaviti pod novimi fiskalnimi pravili vzdržen proračun, je Sloveniji to uspelo. Slovenija je bila ena prvih, ki je dobila pozitivno oceno Evropske komisije za svoj proračunski memorandum, ravno zaradi tega, ker smo ves čas planirali po novih fiskalnih pravilih in kljub vsemu temu, kljub uspehom ali pa ravno zaradi uspehov, ki so plod proračunov prejšnjih let in kljub vsem reformam in vsem sredstvom, ki jih bomo dodatno namenili, ki še nikoli niso bila namenjena v takih obsegih, nam uspeva primanjkljaj skozi leta zmanjševati in smo v celoti usklajeni z novimi fiskalnimi pravili, na nivoju Evropske unije. Zelo malo je držav v Evropi, ki se lahko s tem pohvali. Bodimo ponosni. Hvala. Najlepša hvala. Besedo dajem zdaj pri ministru za finance Klemnu Boštjančiču za dodatno predstavitev proračunskega memoranduma 2025-2026,

Pred vami je tretji in predzadnji paket dveh letnih proračunov te Vlade. Po tem, ko smo prvega pripravili poleti 2022, v veliki negotovosti glede stanja na svetovnem energetskem trgu, smo lanskega sestavljali neposredno po poletnih ujmah, ki so prav tako predstavljali(?) veliko neznanko glede hitrosti in stroškov poplavne obnove. Tudi letos oblikovanje proračunov spremljajo negotovosti, tokrat predvsem na varnostno stanje precej blizu nas, po drugi strani spoznanja o nezadostni konkurenčnosti in produktivnosti Evrope proti globalnim konkurentom, zanemariti pa seveda ne gre tudi fiskalnih pravil, ki se po štirih letih izjemnih okoliščin v letošnjem prehodnem letu ponovno vzpostavljajo. Vlada Republike Slovenije je

načrtov za namen izvajanja načrta za okrevanje in odpornost evropske kohezijske politike in drugih EU sredstev. V predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2025 je načrtovanih 15,2 milijardi evrov prihodkov in 17,1 milijarde evrov odhodkov, primanjkljaj je ocenjen v višini 1,9 milijarde evrov oziroma 2,6 odstotka BDP. V predlogu državnega proračuna za leto po tem, torej leto 2026, je načrtovanih 15,9 milijarde evrov prihodkov in 17,1 milijarde evrov odhodkov, primanjkljaj je ocenjen v višini 1,2 milijardi evrov, kar naj bi bilo 1,6 Najprej glede prihodkov. Prihodki državnega proračuna za leto 2025 znašajo, kot rečeno, 15,2 milijardi evrov in so glede na sprejeti proračun 2025 višji za 4,6 odstotka. V letu 2025 pričakujemo rast prihodkov predvsem na račun višjih davčnih prihodkov in sicer iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb, davka na premoženje, gre predvsem za davek na bilančno vsoto bank, trošarin in drugih davkov na blago in storitve. Iz naslova davkov od dohodkov pravnih oseb je posledica, ta rast je posledica začasnega zvišanja stopnje davka od dohodkov pravnih oseb iz 19 na 22 odstotkov, kot verjamem, da vam je dobro znano, ker je to v skladu oziroma zapisano v Zakonu o obnovi v razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Rast iz naslova davka na premoženje je posledica začasnega petletnega davka, davka na bilančno vsoto bank in hranilnic, ki se bo plačeval po stopnji 0,2 odstotka od osnove oziroma od bilančne vsote posamezne banke konec leta. Rast trošarin načrtujemo iz razloga, ker so trenutne trošarine na pogonska goriva bistveno višje od tistih iz katerih smo izhajali ob pripravi sprejetega proračuna 2025. Načrtujemo 1,1 milijarda evrov prihodkov od trošarin za energente in električno energijo, 130 milijonov evrov od alkohola in alkoholnih pijač in 500 milijonov evrov od tobačnih izdelkov. Glede rasti drugih davkov na blago in storitve storitve pa je ta posledica rast, posledica dviga viši okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 za enoto obremenitve. Dohodnina se načrtuje v približno enakem obsegu oziroma višini kot je bila v sprejetem proračunu za leto 2025, kar je posledica dogovora s socialnimi partnerji glede uskladitve olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2025, in sicer gre za stoodstotno uskladitev z rastjo povprečnih mesečnih plač za junij 2024 v primerjavi z junijem 2023 v letu 2025, kar pomeni približno sto milijonov evrov izpada iz tega naslova. Nedavčni prihodki se načrtujejo v približno enaki višini kot v sprejetem proračunu za leto 2025, medtem ko so kapitalski prihodki, donacije in transferni prihodki nižji za cirka 40 milijonov evrov. To je predvsem posledica tega, da smo v letošnjem letu spet iz naslova obnove po lanskih katastrofalnih poplavah izrazito povečali prihodke iz naslova, torej kapitalskih prihodkov oziroma dividend SDH. Torej, kapitalski prihodki, donacije in transferni prihodki so nižji za cirka 40 milijonov evrov, prihodki iz naslova prejetih sredstev iz EU pa za cirka 80 milijonov, predvsem zaradi manjšega črpanja iz strukturnega in kohezijskega sklada, kot veste, se je zdaj začelo črpati iz novega kohezijskega načrta, še vedno pa so le ti načrtovani v višini 400 milijonov evrov. Za leto 2026 je načrtovanih 15,9 milijarde evrov prihodkov, kar je 4,5 odstotka več kot v letu 2025. Kar se tiče odhodkov glede na sprejeti proračun za leto 2025 se odhodke v letu 2025 načrtuje višje za 1,3 milijarde evrov, za plače in prispevke neposrednih uporabnikov proračuna je predvidenih 1,9 milijarde evrov in se povečujejo glede na sprejeti proračun 2025 za dobrih 130 milijonov evrov. Na višje odhodke iz naslova plač bodo vplivali učinki plačne reforme in odprava plačnih nesorazmerij ter napredovanj v letošnjem letu. Vlada je namreč s sindikati javnega sektorja 25. septembra podpisala izjavo o stopnji **6. zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, ki bo določal temeljna pravila na področju plač od 1. januarja 2025 naprej. Poudariti velja, da gre za največjo prenovo plačnega sistema v zadnjih 15 letih. V letu 2025 se za izdatke za blago in storitve načrtuje 1,5 milijarde evrov. Največ sredstev v okviru tega ekonomskega namena je v letu 2025 predvidenih za tekoče vzdrževanje železniške in cestne infrastrukture, za financiranje projektov finančne perspektive za obdobje 2021-2027, gre predvsem za projekte, namenjene prilagajanju podnebnim spremembam, zagotavljanju socialne vključenosti ter projektom z namenom izboljšanja dostopa do zaposlitve ter tretji pomemben namen so stroški povezani z modernizacijo in opremljanjem enot slovenske vojske. Načrtovana sredstva za plačilo obresti so v letu 2025 ocenjena v višini 890 milijonov evrov in so načrtovana v enaki višini kot v sprejetem proračunu za leto 2025. Bi pa omenil, da seveda tudi ti stroški obresti naraščajo. Potem ko smo leta 2022 plačali 655 milijonov, leta 2023 684 in letos je ocena 818 milijonov evrov, seveda, ker so seveda stroški zadolževanja zaradi obrestnih mer in politike Evropske centralne banke še vedno precej višji, kot so bili nekaj let nazaj. Se pa mimogrede seveda tudi te znižujejo in prav naslednji teden, ko bo zasedanje Sveta Evropske centralne banke v Sloveniji, se pričakuje nadaljnje znižanje obrestne mere. V okviru rezerv so načrtovana sredstva v višini 1,2 milijardi evrov, od tega glavnina za izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost, in sicer cirka 480 milijonov evrov ter izločanje na sklad za obnovo v višini 340 milijonov. 140 milijonov je načrtovanih v tekoči proračunski rezervi, ostala sredstva pa so načrtovana predvsem za izločanje na Sklad za podnebne spremembe, Sklad za vode ter za financiranje štipendij iz koncesijskih dajatev. Načrtovane subvencije se nanašajo pretežno na subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom in se jih načrtuje v višini okoli 500 milijonov evrov. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom se namenja 1,9 milijarde evrov, pri čemer največji delež predstavljajo transferji za zagotavljanje socialne varnosti, sledijo družinski prejemki s starševskimi nadomestili, potem pa drugi transferji posameznikom in transferji nezaposlenim. Za tekoče transfere občinam so v letu 2025 načrtovana sredstva v višini 165 milijonov evrov, pri čemer je največji obseg sredstev načrtovan za uravnoteženje razvitosti občin, ki jih občine prejemajo skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin. Pri tekočih transferjih v sklade socialnega zavarovanja so za leto 2025 sredstva načrtovana v višini dve milijardi evrov in za leto 2026 2,1 milijarde evrov, pri čemer največji del predstavljajo sredstva za financiranje obveznosti države do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za transfer v ZPIZ se v letu 2025 iz državnega proračuna namenja 1,5 milijarde evrov ter 1,6 milijarde evrov v letu 2026 v glavni za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki pokojninske blagajne. Za transfer v ZZZS se v letu 2025 iz državnega proračuna namenja 535 milijonov evrov, v letu 2026 pa 478 milijonov evrov, od tega 420 milijonov evrov ter 360 milijonov evrov v letu 2026 za stabilizacijo financiranja zdravstva. Torej, 420 2025 pa 360 v 2026. Za tekoče transfere v javne zavode so v letu 2025 predvidena sredstva v višini 3,2 milijardi evrov, kar je cirka 190 milijonov evrov več kot glede na ta sprejeti proračun za leto 2025 in 3,4 milijarde evrov v letu 2026. Glavnina sredstev je namenjena področju izobraževanja gre za osnovno šolstvo, srednje, splošno in poklicno šolstvo ter višje in visokošolsko izobraževanje, torej se velik del plačne reforme odraža tudi v tem namenu. Investicijski izdatki se v letih 2025 in 2026 ohranjajo na približno enaki višini kot so bili realizirani v letu 2023, kot je povedal že predsednik. Slovenija je v vseh teh letih in tudi v naslednjih dveh se ocenjuje, da bo v vrhu

Sledijo odhodki za obrambo in zaščito, glavnina je namenjena opremljenosti vojske in infrastrukture, s tem povezane, ter sredstva, namenjena izobraževanju, športu in razvoju podeželja. Več o vsebini, namenu in ciljih posameznih investicij vam bodo povedali kolegi ministri pri obravnavi finančnih načrtov posameznih resorjev na sejah pristojnih odborov. Plačila sredstev v proračun EU zajemajo plačila v proračun Evropske unije iz naslova tradicionalnih lastnih sredstev, gre za carinske dajatve pri uvozu, davka na dodano vrednost, bruto nacionalnega dohodka, nereciklirane plastične embalaže in bruto znižanja prispevka iz naslova BND v korist nekaterih držav. Za plačila sredstev v proračunu Unije je bilo v letu 2025 predvidenih cirka 730 milijonov evrov, kar je enako, kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu za leto 2025. V računu finančnih terjatev in naložb so v predlogu sprememb proračuna 2025, prejemki načrtovani v višini 13 milijonov evrov, izdatki pa v višini 480 milijonov evrov. Za leto 2026 so prejemki načrtovani v višini 13 milijonov evrov, izdatki v višini 465 milijonov evrov. V računu financiranja se v predlogu sprememb proračuna načrtuje 2,8 milijarde evrov odplačil dolga, v letu 2026 pa 3,1 milijarde evrov. Za financiranje načrtovanega primanjkljaja iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter za odplačilo dolga je potrebna v letu 2025 ocenjena bruto zadolžitev v višini 4,6 milijarde in v letu 2026 4,3 milijarde evrov. Poleg državnega proračuna so pomemben vir financiranja različnih projektov in ukrepov tudi proračunski skladi. V upravljanju jih imamo 11, torej 11 proračunskih skladov, katerih razpoložljivo stanje na dan 30. 9. znaša 1,2 milijardi evrov, največ od tega je na voljo v Skladu za podnebne spremembe in v skladu NO. V obeh proračunih smo se osredotočili na ključne prioritete Vlade, ki jih je uvodoma predstavil tudi predsednik. Pred nami so seveda še vedno veliki izzivi, vendar verjamem, da lahko z odločnimi ukrepi in z medsebojnim sodelovanjem gradimo družbo, v kateri bo imel vsak možnost za dostojno življenje in osebni napredek. Predlogoma proračunov želim srečno pot in konstruktivne razprave na pristojnih odborih v dobro Slovenije in njenih prebivalcev in podjetij. Hvala lepa. Najlepša hvala. S tem je predstavitev proračunskega memoranduma 2025-2026, Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2025 ter Predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2026 končana. Predsedniku Vlade doktorju Robertu Golobu in ministru za finance Klemnu Boštjančiču se zahvaljujem za predstavitvi. Z današnjo predstavitvijo prične teči rok za vlaganje amandmajev k Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2025 in k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2026. Poslanke in poslanci, poslanske skupine, zainteresirana delovna telesa in Vlada lahko amandmaje k Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2025 vložijo najkasneje tri dni pred sejo Državnega zbora, na kateri bo predlog sprememb proračuna obravnavan. K Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2026 pa lahko poslanke in poslanci Poslanske skupine in zainteresirana delovna telesa amandmaje vlagajo do vključno 21. oktobra 2024. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

V zvezi s tem predlogom je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer ministru za finance Klemnu Boštjančiču. Izvolite.

(minister za finance):** Spoštovane poslanke in poslanci ter spoštovani vsi ostali prisotni! Vlada Republike Slovenije je pripravila predlog novele Zakona o dohodnini, ki predstavlja enega ključnih segmentov spodbujanja zaposlovanja nove delovne sile v Sloveniji, spodbujanje lastništva zaposlenih v lastniški strukturi delodajalca in naslavljanje pomanjkljivosti sistema normiranih odhodkov. Na področju privabljanja nove delovne sile v Slovenijo sta pripravljena dva ukrepa. Predlaga se nova davčna olajšava za nove rezidente, ki bodo pet davčnih let po prihodu v Slovenijo deležni zmanjšanja dohodnine v višini 7 odstotkov prejete bruto plače. Ukrep je namenjen privabljanju visoko kvalificirane delovne sile, za katero se konkurira na globalnem trgu, kar se zagotavlja preko pogoja minimalne višine zagotovljene plače, ki je postavljena v višini dvakratnika povprečne bruto plače. Z drugim ukrepom pa se naslavlja privabljanje prihoda predvsem obmejnih delavcev v Slovenijo, ki niso rezidenti, bodo pa ti lažje zaradi odprave določenih pogojev, ki so administrativno zahtevni, uveljavljali davčno obravnavo primerljivo z rezidentom. Na področju spodbujanja lastništva zaposlenih v lastniški strukturi delodajalca je vlada pripravila dve rešitvi, ki pomenita širjenje možnosti spodbujanja te oblike nagrajevanja zaposlenih. Prvi ukrep naslavlja posebnosti inovativnih zagonskih podjetij, ki je v odsotnosti likvidnih sredstev in sicer na način, da se obdavčitev bonitet prestavlja na kasnejše obdobje, nadalje, da se dohodek obdavči s povprečno davčno stopnjo, kar zmanjša obremenitev prejemnika dohodka, ter da se pri izračunu davčne osnove upošteva morebitni padec vrednosti delnic oziroma deležev. Drugi ukrep pa naslavlja uveljavljanje družbe na način, da se za nagrajevanje v deležih oziroma da se odstopa od sistema brutenja dohodka v naravi, kar zmanjša strošek nagrajevanja za delodajalca in zmanjša celokupno davčno obremenitev zaposlenega. Nadalje vlada predlaga spremembe na področju obdavčitve dohodkov iz dejavnosti za zavezance, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov. Spremembe sistema skozi leta so namreč privedle do tega, da ta že dolgo ne zasleduje več cilja zaradi katerega je bil vzpostavljen, torej administrativna poenostavitev, predvsem za zavezance začetnike in zavezance z majhnim obsegom poslovanja, torej za tiste, ki jim vodenje poslovnih knjig in sestavljanje letnih poročil lahko predstavlja sorazmerno visoke stroške oziroma obremenitev. Cilj sprememb je torej, da se sistem ponovno približa prvotnim ciljem in enemu osnovnih načel obdavčevanja fizičnih oseb, torej obdavčevanja po ekonomski moči na način, da se v čim večji meri približa zavezancem, katerim je bil dejansko namenjen, se zmanjša spodbudo za uporabo sistema kot instrumenta zniževanja davčne obveznosti ter se zmanjša negativne učinke na sisteme socialnih zavarovanj, socialne varnosti in na prakse na trgu dela. Glavne spremembe se nanašajo na pogoje za vstop v sistem normiranih odhodkov, na pogoje za ohranitev v sistemu in na višino priznanih normiranih stroškov oziroma odhodkov. Zavezance se v vseh teh elementih razlikuje glede na to, ali so ti v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje obvezno zavarovani na podlagi samozaposlitve za polni delovni čas neprekinjeno vsaj devet mesecev ali ne. Spremembe se nanašajo na zavezance z večjim obsegom poslovanja, torej na zavezance z letnimi prihodki nad 60 tisoč evrov, če so zavezanci za polni delovni čas neprekinjeno devet mesecev oziroma s prihodki nad 30 tisoč evrov za zavezance, ki tega pogoja ne izpolnjujejo. Spremembe se nanašajo na majhen del zavezancev, pri čemer je treba poudariti tudi, da je sistem normiranih odhodkov izbira zavezanca in nikakor ne obveznost. V letu 2023 je imelo davčno priznane odhodke, višje od 60 tisoč evrov, dobrih 7 tisoč vseh zavezancev normirancev, kar predstavlja samo 8 odstotkov vseh zavezancev normirancev. Polnih normirancev z dohodki nad 60 tisoč evrov je bilo dobrih 6 tisoč, kar predstavlja približno 7 odstotkov vseh normirancev. Popoldanskih normirancev, ki so imeli prihodke višje od 30 tisoč evrov, pa je bilo dobrih 8 tisoč, kar predstavlja približno 10 odstotkov vseh zavezancev normirancev. Pomemben ukrep, ki se predlaga je tudi obveznost razkritja zneska prihodkov na letni ravni, doseženega s povezanimi osebami ali osebo s katero je zavezanec v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi,

Druge predlagane spremembe o katerih verjamem, da bo kar nekaj govora še v prihodnjih urah in jih bomo z veseljem pojasnili pa pomenijo prilagoditev davčnih vsebin zaradi razvoja drugih družbenih področij, izvršitev odločitve Ustavnega sodišča, odprava neenakosti med zavezanci v podobnih položajih oziroma deloma tudi odpravo nejasnosti v zakonskem sodilu. Na podlagi vsega povedanega Vlada predlaga, da se predlog zakona oceni kot primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolegica Andreja Živic, izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci in ostali prisotni! Dohodninska novela je del davčnega paketa šestih zakonov, ki so bili v zakonodajno proceduro vloženi 2. septembra. Ključni del tega davčnega paketa pa je naslavljanje potreb najbolj razvojno naravnanega dela gospodarstva. Glavni cilj dohodninske novele je podpora razvoja trga dela z davčnimi ukrepi in podpora razvoja nagrajevanja delavcev v lastništvu delodajalca s poudarkom na inovativnih zagonskih podjetjih. slednjim se bo okrepila konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja, kar bo vplivalo na vzdržno gospodarsko rast in povečanje mednarodne konkurenčnosti. Pod določenimi pogoji, se bo novim rezidentom priznala posebna osebna olajšava v obliki zmanjšanja dohodnine v višini 7 procentov od prejete plače ali nadomestila plače. Zmanjšanje se bo priznalo največ za pet zaporednih davčnih let. Tu želimo spodbuditi tudi slovenske državljane, ki živijo v tujini. To pomeni, da nimajo z vidika davka rezidentstva, da se vrnejo v boljše pogoje obdavčitve v Slovenijo. Uvedla se bo tudi posebna davčna shema za inovativna zagonska podjetja za dohodke, prejete v obliki delnic ali deležev v teh podjetjih. Poleg tega se s predlogom zakona želijo odpraviti tudi sistemske pomanjkljivosti ureditve obdavčitve dohodkov iz dejavnosti v primeru ugotavljanja davčne osnove od dohodkov iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, spreminjajo se pogoji za vstop in obstoj v sistemu normiranih odhodkov ter spreminjajo pogoji za določanje maksimalne višine normiranih odhodkov. Spremembe pomenijo korak proti sistemu, ki bo sledil povsem osnovnemu cilju sistema, torej poenostavitvi pri določanju davčne osnove predvsem za zavezance z majhnim obsegom poslovanja. S spremembami se poskuša omiliti distorzije, ki jih na različnih nivojih povzroča obstoječ sistem: pravična porazdelitev davčnih bremen, sistemi socialnih zavarovanj, pravice iz javnih sredstev, trg dela, nelojalna konkurenca. Glede normirancev v poslanski skupini Gibanje Svoboda podpiramo predlagano rešitev, a vseeno še puščamo prostor za nadaljnjo razpravo. Še glede ostalih manj kompleksnih ukrepov. V koaliciji smo se tekom razgovorov odločili, da ne gremo naprej s predlaganim ukrepom glede čezmejnih delavcev migrantov, predlog ukrepa bomo spremenili tako, da bo ostala trenutno veljavna ureditev. Poleg tega bomo preko davčne politike pomagali Ministrstvu za kmetijstvo ohranjati kmetovanje na območjih OMD in v ta namen plačila za naravne in druge omejitve značilne za posamezno območje v celoti oprostili plačila dohodnine. Da razblinimo še nekaj laži, ki se non stop pojavljajo. Vlada davčnega paketa ni sprejela na hitro na dopisni seji temveč je paket zakonov obravnavala na redni seji, 28. sprejela pa ga je na dopisni seji v petek. 30. 8. kar se tiče sodelovanja z gospodarstvom je Ministrstvo za finance v celotnem postopku priprave paketa zakonodaje zelo odprto sodelovalo z gospodarstvom. V to sodelovanje so bili vključeni tako delovna skupina za davke, predstavniki gospodarstva pa so bili vključeni v strateški svet, vsi njihovi predlogi pa posredovani v javno obravnavo. Ob začetku projekta ni bilo dialoga z Ekonomsko-socialnem svetu zaradi razlage, **10. TRAK: (DAG) - Kot že rečeno, gre za prvi davčni paket od dveh. V drugem paketu bomo naslovili še preostale kompleksnejše problematike, predvsem stanovanjsko. Predlog dohodninske novele, ki jo obravnavamo, je korak v pravo smer krepitve konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, hkrati pa bo popravil tiste davčne ukrepe, ki so sprva imeli dober namen, a so se tekom let, žal, spremenili v orodje za izogibanje plačilu davkov. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Franc Rosec. Izvolite. **FRANC Hvala za besedo, predsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim! Umarjeva jesenska napoved gospodarskih gibanj nam za leto 2024 napoveduje 1,5-procentno gospodarsko rast, kar za 0,9 odstotne točke manj, kot so napovedovali spomladi, ko je bila pač napoved 2,4 procenta, in to predvsem zaradi stagnacije investicij in šibkega tujega povpraševanja. Gospodarske napovedi naših glavnih gospodarskih partneric prav tako niso dobre. Marca 2023 smo poslušali obljube predsednika Vlade Roberta Goloba in finančnega ministra Klemna Boštjančiča o razbremenitvi plač. Oba sta se takrat zavedala, da je Slovenija med najbolj obdavčenimi po delu, a zgodilo se je ravno nasprotno. Podatki OECD za leto 2023 namreč kažejo, da se je davčni primež v Sloveniji še povečal, znaša kar 43,3 procente in nas uvršča na sedmo mesto med državami OECD, medtem ko je povprečje

Žal, to, kar imamo danes na mizi, teh podatkov ne bo izboljšalo, temveč le še poslabšalo. Plače namreč čakajo le še nove obremenitve, od višjega obveznega prispevka za zdravstveno zavarovanje do prispevka za dolgotrajno oskrbo, od julija 2025 naprej, kot se napoveduje, pa še višja prispevna stopnja prispevkov za pokojnino: če bi veljal dohodninski zakon, kot ga je sprejela prejšnja vlada, bi v letu 2025, ko bi veljala splošna olajšava v višini 7500 evrov, vsak zaposleni prejel eno neto plačo več na leto. Žal temu ne bo tako. Verjetno boste rekli, da se ne bo, da se bo uskladila splošna olajšava za leto 2025 in naredila indeksacija dohodninskih razredov v višini rasti povprečne plače ter da boste vsem dvignili plače. Vendar naj vas tukaj spomnim, da ste uzakonjeno indeksacijo tako dohodninskih razredov kot olajšav ustavili v Zakonu o izvrševanju proračuna konec leta. Kot že povedano, v letu 2025 bi morali imeti splošno olajšavo v višini 7500 evrov ter uskladitev tako olajšave kot dohodninskih razredov. A žal po zaslugi Svobode in trenutne koalicije to ni tako. To, kar boste vi za prihodnje leto naredili, so zgolj kozmetični popravki velike napake, ki ste jo naredili v preteklosti. In ker se tako radi primerjamo s sosedi, v sosednji Avstriji so neobdavčeni dohodki do višine 11000 evrov, tudi sosedje Hrvati s prihodnjim letom dvigujejo splošno olajšavo na 7200 s trenutnih 6720 evrov. Sosednje države gredo tako po popolnoma drugi poti, kot jo ubira ta koalicija. Zakon, ki je danes pred nami, prinaša kar nekaj novosti. Med drugim je tukaj ugodnejša davčna obravnava za nove rezidente s plačo najmanj dvakrat povprečne plače in mlajše od 40 let v višini 7 procentov prejete plače. To naj bi bil ciljni ukrep za privabljanje tujega znanja in izkušenj ter na drugi strani za povratnike. Želja nazaj v Slovenijo privabiti tiste Slovence, ki so jo zlasti zaradi ekonomskih razlogov in kariernih priložnosti zaposlili. Ali bo ukrep dejansko privabil visoko kvalificiran kader, ki ga v državi manjka, lahko le ugibamo. Na drugi strani pa s tem v neenakovreden položaj ali lahko rečemo celo diskriminiramo domače strokovnjake v istem rangu, ki bodo zaradi vse večjih obdavčitev in vedno nižjih neto plač morda prav zaradi tega svoje priložnosti raje poiskali drugje v tujini. Prav bi bilo, da bi bili davčne razbremenitve deležni vsi. To ni nobena spodbuda za razvojne kadre, okoli katere je bilo toliko govora in obljub.

30 tisoč evrov, ob tem, da se polnim normirancem priznajo normirani odhodki v višini 80 procentov, pri popoldanskih espejih pa le do višine 40 procentov prihodkov. Za težave v Sloveniji niso krivi podjetniki, ki delajo ter po oceni ministrstva za finance plačujejo premalo davka. Za težave v Sloveniji so krivi ministri, ki razsipno trošijo davkoplačevalski denar. Kar spomnimo se nakupa podrtije na Litijski ali pa nakupa 13 tisoč računalnikov, katerih večina danes že brez brez garancije še vedno leži nekje v skladišču. Zakaj sem izpostavil ta dva primera? Ker sta davkoplačevalce stala več, kot bodo prinesli dodatni prihodki v proračun, ki si jih obeta. Vlada na račun spremembe pri normirancih, govorimo le o 12 milijonih evrih. Zakon prav tako omejuje pokrivanje davčnih izgub na prihodnjih 5 let, kar je bilo do danes neomejeno, prav tako pa ne vidimo potrebe po spremembi oziroma le-ta ne bo doprinesla nič k večanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva temveč prej bo obratno. Pozdravljam pa ponovno oprostitev plačila dohodnine za OMD območja po plačilu 100 procentov zneska prejetega dohodka iz tega naslova, kar smo že velikokrat izpostavili. Je pa to ena izmed redkih pozitivnih sprememb tega zakona. Z zakonom odpravljate znižanje davčne osnove za stroške prehrane povečanja za 80 procentov pri delovnem razmerju s tujim delodajalcem za delo v tujini, kar pomeni, da bodo tako imenovani delavci migranti tisti, ki živijo v Sloveniji in delajo večinoma v sosednjih državah na slabšem. Na slabšem bodo pa s tem predlogom tudi vsi javni uslužbenci, ki delajo v tujini, saj se s predlogom zakona črta posebna davčna osnova za javne uslužbence in funkcionarje, ki so napoteni na delo v tujino. Žal ugotavljamo, da spremembe zakonov, ki so danes pred nami, ne naslavljajo izboljšanja konkurenčnosti gospodarstva, ustvarjanja delovnih mest in dodane vrednosti, kar bi bilo glede na nizko gospodarsko rast v Sloveniji ter gospodarsko situacijo v Evropi ključno.

hvala in lep dober dan vsem skupaj, tudi vladi. Torej, če smo uvodoma slišali celoten nagovor na začetku seje predsednika Vlade, pa tudi finančnega ministra, zagotovo ta dokument, ki ga imamo pred seboj, Zakon o dohodnini se navezuje tudi na proračun, smo lahko slišali kako dobro nam gre. Mislim, krasno, kar naenkrat vidimo, da gredo kolone vozil avstrijskih delavcev v Slovenijo preko Šentilja in ne v Avstrijo. Super. Moram reči, da nekdo primerja bruto domači proizvod s sosednjimi državami, se ne zaveda enega dejstva, da ga ima pa Hrvaška triodstotnega napoved, Poljska 2,8, mi ga imamo pa 1,5 je naša napoved. Primerjate z Nemčijo, ki je dodobra zbolela je samo ena slaba stvar, in sicer to, koliko je naše gospodarstvo odvisno od nemškega gospodarstva. In ta pregovorni rek, da če Nemčija zboli oziroma da kiha, mi zbolimo, še kako dobro drži iz izkušenj iz preteklih let. Torej, ne vem, kaj je to, kar nas tako opogumlja, da nam gre krasno dobro. Jaz sem vesel nizke brezposelnosti, absolutno vsi smo veseli, tudi tudi tega, da imamo to, ta GDP, smo veseli, absolutno, ampak časi pa niso glih taki, ne v smislu geopolitike, ne v smislu geostrateških situacij v svetu, ne ekonomske situacije po Evropi in politične situacije po Evropi, niso glih taki, da bomo se primerjali, glejte, Avstrijcem koliko gre slabo in Nemcem, nam pa gre dobro, Hrvatom pa gre še boljše. Mislim, kakovost življenja in bivanja je tista, ki pač pokaže ali so ljudje zadovoljni ali niso in nenazadnje tudi raziskave javnega mnenja. Je pa ena obljuba vlade tako zelo temeljito narejena, če recimo koalicijska pogodba, kar se mnogih stvari tiče, je zelo pavšalna, izpolnjevanje te pogodbe, zlasti na področju zdravstva in tako dalje, pa je na področju davkov

Zdaj te obljube so uresničene in ena izmed teh obljub uresničevanja teh obljub je absolutno ta zakon, ki ga imamo danes tukaj, ki ga imamo pred nami, Zakon o dohodnini. Jaz se bom dotaknil teme normirancev, zaradi tega, ker zaradi 13 oziroma 12 milijonov evrov spreminjamo celoten sistem, urejanja tega področja, ki zelo dobro funkcionira in dela, pa bomo dokazali tudi v naprej s številkami oziroma zakaj je po našem prepričanju, smo predmet te zakonodaje. Da je treba ubiti celo kravo zaradi enega zrezka 12 milijonov evrov. Zaradi tega, ker gre za izključno nek ideološki nesporazum v nekem temelju družbe za nek ideološki problem, da je treba z nekom temeljito obračunati, bodisi so to zdravniki, ki imajo normirane espeje, pa jih bomo zdaj še malo, ali pa bodisi so to tisti pridni ljudje, ki delajo 8 ur nekje v službi pa delajo še popoldan zaradi tega, da zaslužijo kaj več, jih bomo, ne moremo, gre za izključno ta ideološki konflikt, ki ga pač zganja slovenska politična levica in to smo videli že od samega začetka mandata naprej. Kaj kažejo dejanske številke? uvodoma je minister temeljito predstavil, da za popoldanske espeje se bo meja za priznane normirane odhodke znižala s 50 na 30 tisoč evrov, najvišja meja za sodelovanje v sistemu za polno normirance se zniža iz 100 tisoč na 60 tisoč evrov letnih prihodkov, ampak jaz ne bom ponavljal tega, kar je v tem zakonu zapisano. Dajmo pogledati številke, ki nam pravijo tisto osnovo, kakšne so javnofinančne posledice, to sem že dejal in kaj, koliko dejansko z normiranci mi prinesemo do zdaj v proračun in koliko z navadnimi espeji, s tistimi, ki zbirajo račune. primerjava plačanega davka normirancev in podjetnikov, ki davčno osnovo ugotavlja na podlagi dejanskih odhodkov je, da so normiranci lani ustvarili 2,3 milijarde evrov prihodkov in in nato plačali 158 milijonov evrov davkov na dobiček oziroma dohodke iz dejavnosti. Zdaj pa pozor, navadni espeji, navadni espeji oziroma posamezniki z dejavnostjo so lani pa ustvarili 7,3 milijarde evrov prihodkov in plačali 84 milijonov milijonov evrov omenjenega davka. Torej, običajni podjetniki espeji, imajo trikrat več prihodkov kot normiranci, a so plačali polovico toliko davka kot normiranci. Kaj nam to pove? Da te normirance, ki jih zdaj imamo in plačujejo davek, bodo potem pisali potne stroške, nabili dodatne, prisiljeni bodo bili dodatno k dodatnemu obremenjevanju svojega lastnega dela, ampak bodo iskali pač druge obvode, da bodo bili in dobili tako imenovano davčno optimizacijo, da ne bodo plačevali davka. Pa saj na finančnem ministrstvu, sem prepričan, da to vedo, saj to so javno pisali mediji, zaradi tega trdim, da tukaj ni vidik, pomagali bomo rešiti neko anomalijo, ne ali pa več bomo zbrali davka, tukaj gre izključno za nek ideološki okvir ali pa ideološko zaslepljenost, ki jo vodi ta vladajoča koalicija že od samega začetka in priča, ta zakonodaja točno priča temu. In še ena primerjava: delež davka od dohodkov iz dejavnosti v prihodkih normirancev pomeni 6,8 odstotka, delež davka pri navadnih espejih pa je 1,15 odstotkov. Torej, povejte mi, zakaj to počnemo. Zakaj to počnemo, namesto da bi razbremenili tudi ostale espeje, da bi širili to zgodbo glede normirancev in priznanih stroškov, bomo še to postopoma zaprli in na koncu bomo v bistvu pobrali manj dajatev. na drugi strani Vlada sicer že dolgo obljublja razbremenitev plač. Pa preberem, zaradi tega ker je prav, da slišimo kaj pravi predsednik Vlade. Cilji so znižati obremenitev dela, povišati obremenitev premoženja, je marca lani obljubljal predsednik vlade se še moramo pripraviti takšno reformo, ki bo zmanjšala obremenitev plač iz dela. To je pravi imperativ.

ali pa je sprememba. Torej, kje je ta prvi imperativ, ki ga predsednik Vlade obljublja? Ne vem, na kakšen način bomo mi izpolnili lastne obljube, ki ste jih v koalicijski pogodbi zapisali, ne vem. In tudi sicer, Slovenija je ena od držav z najvišjo davčno obremenitvijo dela, zaposleni v povprečju prejme zgolj 57 odstotkov svoje plače, ostalo pobere država. Pri tem smo recimo na sedmem mestu med OECD državami, pri višjih plačah pa je Slovenija med OECD državami čisto v vrhu po obdavčitvi dela. Jaz razumem, eno so davki, drugo so prispevki. In bodimo pošteni, v Sloveniji imamo dobro šolstvo in tudi veliko denarja se namenja iz tega dela oprispevčenja za zdravstvo, socialo in tako dalje, in to je zelo dobro, ampak v tem segmentu imamo pa tudi visoke obdavčitve povprečnih plač, pa pustimo, minimalna plača je tudi minimalno obdavčena, skoraj ni davka pri minimalni plači, so prispevki, ampak po povprečni plači pa je nadpovprečno obdavčena. Torej, pa poglejmo celoten okvir, koliko se je v tem mandatu prelilo, koliko se je prelilo davkov. Vidimo, da bo med leti 2023 in 2028 2028 znašalo približno 7,5 milijarde evrov novih javnih dajatev. Zakaj? Začeli smo s 420 milijoni evrov več davka v letih 2023-2025, torej zaradi razveljavitve Zakona o dohodnini prejšnje Vlade. Potem prispevek recimo za dolgotrajno oskrbo. Ne trdim, da ni potreben, absolutno je potreben, ampak gre za novo dajatev. Potem je uvedba minimalnega davka in tako naprej. Pa da ne govorim tudi o povišanju prispevka RTV, to tudi bremeni ljudi, ki je deset milijonov evrov. Se pravi, si ne želim živeti v državi, kjer imamo Vlado, ki izpolni samo eno obljubo, in to je obljuba predsednika Vlade kot kandidata za mandatarja, da bomo dvignili davke. Jaz moram reči, tu ste pa res uspešni. Če bi bili povsod drugod tako uspešni kot tukaj, bi bili res zadovoljni, Ne trdimo, da je vse v koalicijski pogodbi napak zapisano, bi pa rad spomnil pri tem zakonu še eno stvar, ki jo imate, in sicer problem z diskriminacijo, in sicer davčna olajšava za mlade strokovnjake iz tujine. Glejte, to je sicer zelo dobrodošlo, minister, in podpiramo, ampak, ali lahko rečemo tudi davčne olajšave za naše strokovnjake, za naše pametne ljudi, za naše tiste, ki lahko ustvarijo dodano vrednost, in tukaj poenotimo, zaradi tega, ker to ni fer do naših strokovnjakov. In, recimo, z razvojno kapico bi te stvari poenotili za strokovnjake, ki jih privabljamo iz tujine v Slovenijo, in seveda tudi za naše domačine, ki želijo zaslužiti in si to tudi zaslužijo. In to bi najboljša rešitev. Zato bi absolutno bila uvedba tako imenovane razvojne kapice, kar mi podpiramo že, ne vem, 10, 15 let, žal, do tega še nikoli nismo prišli. Ampak na ta način bi prišli do teh davčnih olajšav, olajšav za najnaprednejše izkušene strokovnjake in tako naprej, brez neke diskriminacije. In zaradi tega nam tudi nekateri ustavni pravniki so dejali, da je lahko v tem delu ta zakon tudi sporen. Za konec Vlado pozivam, da v tem času, ko je Nemčija v tehnični recesiji in ko je naše gospodarstvo zelo odvisno od nemškega gospodarstva, minister, sprejemamo ukrepe, ki bodo ublažili padec gospodarske aktivnosti, ne pa da gospodarstvo, podjetništvo še dodatno davčno privijamo, administrativno obremenjujemo, birokratsko obremenjujemo in tudi nenazadnje finančno obremenjujemo. Jaz sicer ne verjamem, da zdaj se bodo vsa podjetja izselila v tujino, pač šla v tujino v ugodnejše davčno okolje. Glejte, ti podjetniki imajo radi to državo

s temi davčnimi obremenitvami, ki smo jih priča skozi paket zakonodaje, ki ga imamo tudi danes na mizi ali pa s tem zakonom zlasti se dejansko dodatno pač previja en del slovenskih obrtnikov, podjetnikov, ki ustvarjajo dodano vrednost. In dodatno jih bomo mi obremenili s tem, ko bodo pač zbirali listke po lokalih in trgovinah zaradi tega, da bodo pač davčno optimizirali svoje poslovanje. In na koncu bo bil izplen dajatev v proračun manjši kot sem tudi prej prebral.

Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! Današnjo izredno sejo skoraj v celoti namenjamo razpravi o svežnju novel davčnih zakonov, ki jih je predlagala Vlada, pripravilo pa Ministrstvo za finance. Skozi leta in več vlad se je že vzpostavila praksa, da vlada sredi vsakega leta pripravi bolj ali manj obsežen sveženj večjih in manjših prilagoditev, o katerih ministrstvo za finance v vladi doseže določeno stopnjo soglasja. Državni zbor jih praviloma obravnava na jesenskih sejah. Stroški dela, razpoložljiv dohodek posameznika, konkurenčnost gospodarstva in sposobnost javnih financ, da zagotavljajo socialno državo, so vedno del takih razprav. Nad slovenskim davčnim sistemom ni nihče pretirano navdušen in če si vzamem prispodobo, kot pri sestavi nogometne reprezentance, ima vsakdo svoja močna mnenja o tem, kakšen bi moral biti naš davčni sistem. Tudi vsaka stranka in koalicija ima davčne spremembe vključene v svoj program, zato se vsakega svežnja predlogov, ki jih predlaga vlada, oprime ime davčna reforma, za katero nato javnost in politika presojata, ali je vredna tega imena. Presojali bomo celoten paket predlaganih rešitev v več zakonih, ki je po obsegu res velik. Naša dolžnost pa ni samo opazovati količine, zanimati nas mora kakovost. Socialni demokrati tudi tokrat nad njo ne moremo pokazati pretiranega zadovoljstva. Čeprav pri tej točki obravnavamo predlog zakona o dohodnini je neizogibno, da se ob začetku na kratko posvetimo vsebini celotnega paketa predlaganih sprememb. Samo tako lahko presodimo, ali so skladni z našimi programi ter našimi političnimi in koalicijskimi zavezami. Socialni demokrati že več let konsistentno zagovarjamo svojo vizijo prenove davčnega sistema, ki temelji na nekaj ključnih točkah. Prvič, da bi lahko razbremenili dohodke iz dela, je potrebno pravičneje obremeniti lastnike premoženja in prejemnike kapitalskih dobičkov po progresivnem načelu, da premožnejši plačajo več. Drugič, odpraviti moramo nepravično enotno davčno stopnjo, ki se je na več mestih po tihem zavlekla v davčne predpise. Koristi pa predvsem bogatejšim, bolje plačanim. Tretjič, sistem davkov prispevkov in socialnih pravic moramo uskladiti tako, da ne bodo več omogočili davčnega izogibanja bogatih, revnejših pa silili v kalkuliranje pri dostopu do socialnih pravic. In četrtič, po načelu vsako delo in prihodek štejeta, moramo poenotiti obveznosti in pravice iz različnih oblik dela, predvsem za to, da trg dela ne bo več deloval kot samopostrežna trgovina različnih zaposlitvenih statusov. Da bi lahko storili karkoli od tega, moramo delovati povezano in usklajeno. O strošku in obremenitvi dela se ni mogoče pogovarjati, ne da bi vključili področje socialnih prispevkov in pravic. Zgolj z davčnimi bremeni ne moremo odpraviti anomalij, ki jih na trgu dela predstavlja v podjetniška razmerja maskirano prekarno delo. Zato Socialni demokrati že več let in od več vlad pričakujemo, da davčno reformo pripravi v sodelovanju vseh resorjev, ki jih to zadeva, minimalno vsaj še Ministrstva za gospodarstvo in resorjev, ki opravljajo sisteme prispevkov in pravic iz javnih sredstev, področje dela, zdravja in oskrbe. Tudi pri pripravi tega proračuna pogrešamo tak pristop. S tem se daje javnosti lažno upanje, da lahko z davki rešimo naše strukturne probleme. Rutinski vsakoletni način priprave svežnja manjših sprememb, ki ga vedno znova izbere Ministrstvo za finance,

Predloge torej presojamo z vidika pristopa pripravljavca in glede na ambiciozne cilje, ki smo jih iz programa Socialnih demokratov vnesli v koalicijsko pogodbo. Pristop je po naši oceni preveč enostranski, vsebina pa se kljub velikemu obsegu izogne nekaterim ključnim pričakovanjem in zaznavam, ki smo jih skupaj dali ljudem. Zato, če tu potegnem črto, lahko vladnemu predlogu damo oceno premalo. Ker pa moramo biti in smo optimisti, dodajamo tudi, še ne prepozno. Za upravičenje tega optimizma bo morala Vlada v prihodnje spremeniti pristop, vsebino predlogov oblikovati okoli ključnih zavez koalicijske pogodbe. Na ožjem davčnem področju pričakujemo predvsem smiselne predloge za progresivno obdavčitev premoženja večje vrednosti ter kapitalskih prihodkov. Znova opozarjamo tudi na povezanost davkov in prispevkov in socialnih pravic, ki se jih ne sme več naslavljati parcialno. Spoštovani! Žal sem moral velik del našega stališča nameniti rešitvam, ki jih v predlogih pogrešamo, a pred nami je obsežen zakonski predlog, ki kljub kritikam in pomanjkljivostim prinaša tudi zelo pomembne novosti. Nekatere so prav gotovo vredne podpore, pri nekaterih se strinjamo o ciljih, a smo skeptični o predlaganem načinu izvedbe. Vladni sveženj pa vsebuje tudi predloge, ki jih bomo v nadaljnji obravnavi nasprotovali. Najbolj izpostavljen del predloga o tako imenovanih normirancih, ima za svoj cilj odpravo anomalij na trgu dela, povezanih z velikim razrastom opravljanja dela preko statusa samostojnih podjetnikov. Ta razrast je posledica postopnih prilagoditev, ki so sicer v želji omogočiti enostavnejše in cenejše poslovanje malim podjetnikom, poleg tega ustvarili tudi resen motilec na trgu dela. Glavni razlog za to, vsekakor seveda ne edini, je njihova ugodnejša davčna obravnava preko sistema normiranih stroškov. Končna posledica nekajkratnega povečanja števila samostojnih podjetnikov je, da mnogim izmed njih ta status služi kot nadomestilo zaposlitve. Nekaterim z namenom neupravičenega davčnega izogibanja, še pogosteje pa za zlorabo delavcev z izogibanjem obvezi za sklenitve delovnega razmerja najbolj zaskrbljujoče je rastoče pričakovanje delodajalcev, da bodo njihovi delavci opravljali delo preko statusa Zato je prav, da se ta sistem prenovi in uokviri na tiste, ki jim je bil prvotno namenjen, to je malim podjetnikom in obrtnikom, ki svoje delo opravljajo na trgu in za več naročnikov. Načina za morebitno znižanje stroškov in dela in zvišanje neto izplačil moramo iskati drugje kot vedno v novih izjemah od delovnih razmerij. Če so stroški dela res previsoki, se moramo pogovoriti o tem, ne o novih izjemah. Hkrati pa se moramo zavedati, da je skozi desetletja status espeja postal oblika poslovanja za mnoge izjemno raznovrstne dejavnosti, ki so zaradi svoje majhnosti in tudi precej občutljive na nepremišljene spremembe. Zavedati se moramo tudi, da velika večina espejev osebno opravlja svoje delo in zanj prevzema polno odgovornost, pred katero se kapital ščiti z ustanavljanjem podjetij. Zato Socialni demokrati do njih čutimo spoštovanje in menimo, da si ne zaslužijo zmerljivk, četudi je potrebno prilagoditi njihovo davčno obravnavo. Dodajamo pa, da je prav to področje tipičen primer povezanosti s trgom dela, s socialnimi prispevki in pravicami, zato smo skeptični do predloga, ki se omejuje zgolj na davek iz normiranega dohodka, nima pa povezanih rešitev, ki bi preprečevali zlorabe, prekarnost in izmikanje obveznostim. Drugi pomemben sklop obsega rešitve, namenjene privabljanju kadrov, Vlada tu ponuja dve rešitvi: tako imenovano olajšavo za tujce ali povratnike, ki bi se zaposlili v Sloveniji, četudi razumemo potrebo po takih ukrepih, se nam zdi sporno, da se vrednost oziroma upravičenost do takega ukrepa meri z višino plače. Vladni predlog to olajšavo namenja le tistim, katerih plača je višja od ena in pol kratnika povprečne. Poleg tega tveganja davčne neenakosti se znova odpira tveganje, da bodo ukrep namenjen inženirjem in razvojnikom izkoristili menedžerji in direktorji. Umestitev drugega predlaganega ukrepa v sklop privabljanja kadra pa ocenjujemo za dokaj cinično potezo. Medtem ko želi vlada nagraditi dobro plačane povratnike in tujce, bi lastnim državljanom, ki praviloma mimogrede ne dosegajo tako visokih plač, dela v tujini pa je za mnoge edina možnost, odvzela minimalno ugodnost. Zlasti po tem, ko je Vlada pred dobrim mesecem močno **16. TRAK: (DAG) - 10.15** (nadaljevanje) nasprotovala pozitivnim spremembam za delavce migrante in jih utemeljevala z dokazi, da je njihova davčna obravnava enaka in ustrezna, je za Socialne demokrate ohranitev te določbe nesprejemljiva, vložili bomo amandma za njeno črtanje. Tretji pomemben sklop predlogov zajema spodbujanje lastništva delavcev ter delniškega in opcijskega nagrajevanja. Veljavni sistem namreč zelo agresivno vrednoti obdavči, oprispevči delnice ali delniške opcije, ki jih zaposleni prejmejo kot nagrado za svoje delo. Dejanska vrednost teh nagrad zelo niha, zaposleni jih lahko uporabi šele, ko jih proda, pri tem pa ves čas nosi tveganje izgube vrednosti. S tega vidika Socialni demokrati menimo, da bi bilo tovrstne dohodke bolje obravnavati kot kapitalske dobičke. Vlada pa meni, da to ne bi bilo primerno, in ponuja kompromisno rešitev, katere učinek je podoben, vendar precej bolj kompleksen. Vsekakor podpiramo pozitivne korake v tej smeri, vendar smo skeptični glede izvedbene zapletenosti. Pozdravljamo tudi odločitev Vlade, da znova uvede izjemo od obdavčitve izplačil kmetom, ki kmetujejo na geografsko oteženih območjih. Že pred letom dni smo opozarjali, da obdavčitev tega dohodka glede na njegov namen ni smiselna. Veseli nas, da Vlada tudi tokrat predlaga to rešitev. Vlada predlaga tudi poenostavitve na področju bonitet in tako imenovanega brutanja v naravi prejetih dohodkov. Na tem področju bomo v nadaljnji obravnavi opozorili tudi na probleme, ki izhajajo iz obstoječe ureditve in povzročajo nepotrebne težave, na primer kulturnim delavcem. Upamo, da so v nadaljnji obravnavi mogoče dodatne izboljšave trenutno precej neživljenjske ureditve. Del tega zakona pa so nenazadnje tudi olajšave, namenjene investicijam in vlaganjem v zeleni prehod ter spremembe glede možnosti uporabe starih izgub za znižanje davčnih obveznosti. Ker gre za iste določbe, kot jih vsebuje Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, bomo te rešitve konkretneje komentirali pri ustrezni točki današnjega dnevnega reda. Spoštovane kolegice in kolegi! Naj ponovim, da nam je žal, da smo morali toliko časa nameniti kritikam, vsebinam, ki jih v predlogih pogrešamo. Naj kritike in predlogi za možne izboljšave ne zasenčijo vsega, kar je v predlogih dobrega. Zakonsko gradivo je vsekakor pripravljeno dovolj kakovostno, da je njegova nadaljnja obravnava mogoča. Trdno smo prepričani, da so možne tudi vsebinske izboljšave z amandmaji, zato bomo Socialni demokrati danes podprli predlog sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Pričakujemo pa upoštevanje izpostavljenih opozoril in pomislekov. Hvala lepa. Kolega Milan Jakopovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. **MILAN JAKOPOVIČ (PS Levica):** Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini vsebuje kar nekaj pomembnih ukrepov. Med najbolj dobrodošlimi ukrepi je sprememba pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov. Niža se najvišja dovoljena meja za sodelovanje v sistemu polnih normirancev s 100 tisoč evrov letnih prihodkov na 60 tisoč evrov. V primeru popoldanskih normirancev se ta meja znižuje s 50 tisoč na 30 tisoč. Sistem normirancev je bil prvotno uveden samo za določene panoge malih obrtnikov in mikro podjetnikov z namenom administrativne razbremenitve, kar je smiselno, ni pa smiseln trenutni sistem normirancev, v katerega se je ta izrodil v preteklih letih oziroma desetletjih, saj se je razširil na veliko širši krog samostojnih podjetnikov, ki so zaradi upoštevanja normiranih odhodkov v višini 80 procentov prihodkov obdavčeni po efektivni davčni stopnji v višini zgolj 4 Normiranci danes niso več le najmanjši obrtniki, temveč predstavljajo več kot polovico vseh samostojnih podjetnikov. Manjšanje kroga normirancev in širjenje kroga samostojnih podjetnikov, katerih davčna osnova se ugotavlja z upoštevanjem dejanskih odhodkov, pa ne prinaša le obdavčitve po progresivni dohodninski lestvici namesto enotne davčne stopnje, temveč tudi možnost uveljavljanja davčnih olajšav, ki normirancem niso omogočene. Ta širitev kroga normirancev ter samostojnih podjetnikov nasploh je prinesla tudi drugačen problem. Dandanes se veliko samostojnih podjetnikov nahaja v prikritem delovnem razmerju, sploh na področju storitvenih dejavnosti, kot so gostinstvo, dostava hrane, čistilni servisi in podobno. Ukrepi proti prekarizaciji so nujni, zaradi svoje kompleksnosti pa potrebujejo ločeno zakonodajo, zato se ta predlog zakona te tematike danes ne dotika. (Nadaljevanje) dobrodošlimi ukrepi, ki jih ta predlog zakona prinaša, so oprostitev plačila dohodnine za OMD plačila, torej za območja z omejenimi možnostmi za kmetijske dejavnosti v celotnem znesku prejetega dohodka iz tega naslova, odprava ničelne bonitete za osebna motorna vozila na električni pogon, smiselna ureditev trenutka izračuna davčne obveznosti od dohodka iz delovnega razmerja v obliki delnic ali deležev podjetja, ter omejitev prenosa preteklih izgub samostojnih podjetnikov na obdobje petih let po vzoru predlagane spremembe na področju davka na dohodek pravnih oseb. Ukrep pri katerem imamo pomisleke, je predlagana davčna olajšava v višini 7 procentov bruto plače z namenom privabljanja mladega produktivnega kadra iz tujine, ki se nanaša tako na tujce kot na Slovence, ki so emigrirali v tujino, ter se vračajo v Slovenijo. Privabljanju tujega kadra sicer ne nasprotujemo, se nam pa zdi vprašljiv pogoj za olajšavo v višini plače, in sicer dvakratnik povprečne plače v Sloveniji. Glede na to, da naj bi ukrep naslavljal mlade, visoko izobražene, zaposlene pod 40. letom, se sprašujemo, koliko teh, ki so ciljna skupina tega ukrepa sploh dosega tako visoke plače v Sloveniji. Še večji pomislek imamo glede glede same pravičnosti tega ukrepa, saj prinaša le davčno ugodnost najbolje plačanim brez upoštevanja dejanskih potreb po poklicih v praksi. V Levici smo ne glede na določene pomisleke mnenja, da je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Končali smo predstavitev stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Prvi je k razpravi prijavljen kolega Rado Gladek. Izvolite. Najlepša hvala spoštovana predsednica, spoštovani minister. Torej pred nami, lahko bi rekel v tem proračunskem tednu, kot bi temu dejali in tudi nenazadnje v dveh zakonih ki sem jih nekoliko bolj podrobno spremljal, to JE Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki ga imamo pri tej točki in kasneje tudi Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb moram priznati kar nekaj paralel. Tisto kar je pomembno je, da je dohodnina, gre za osebni davek, gre za davek od dohodka fizičnih oseb, ki se tiče nas samih, posameznikov, pri pravnih osebah je pa seveda davek od dohodka podjetij in tako naprej. Zdaj, tisto, kar je pomembno ali pomeni ta sprememba in ali je ta sprememba v, lahko bi rekel, v nekem sosledju tega, kar je povedal prej predsednik Vlade, ko je govoril o proračunskem memorandumu, ko je govoril tudi tukaj na teh zaslonih o o lahko bi rekel, nekih makroekonomskih kazalcih tako v tujini kot v Sloveniji. Ko je govoril in se je pohvalil tudi z neko gospodarsko rastjo, sam menim, da je posledica predvsem od tega, da Slovenija v tem trenutku v nekem ciklusu, ki ga vzdržuje predvsem tudi evropski denar, predvsem sredstva za okrevanje in nenazadnje tudi poplavni denar prihaja in tudi številni projekti, ki so bili pod prejšnjo vlado sprejeti, se uresničujejo, tega se moramo zavedati, gre za velik ciklus. Treba je pa vedno pogledati ukrepe te vlade, kako so se začeli in kakšne kazalce dejansko daje. Kaj je potrebno povedati, ko govorimo o dohodninski zakonodaji se prvo moramo vprašati ali je to nekaj novega ali popravljajo svoje lastne napake. Po mojem mnenju gre za popravilo lastnih napak, torej zelo stihijsko. Po prevzemu vlade smo se lotili ustavitve, lahko bi rekel davčne mini reforme tretje Janševe vlade. Naj povem vsem, ki nas zdaj gledajo po televiziji, letos bi imeli vsi državljani in državljanke davčno splošno davčno olajšavo 6 tisoč 500 evrov, naslednje leto bi ta končala na 7 tisoč 500 evrov. Tako tudi tisti zaposleni v Sloveniji, kot tisti, ki so davčni rezidenti v Sloveniji, recimo moji kolegi predvsem s Štajerske pa tudi Koroške, ki delajo večinoma v Avstriji. Vse to se je zaustavilo in prebil se še, dodala še 50 procentna dohodninska lestvica, OMD plačila, obdavčena, OMD plačila, vse to so naredili stihijsko samo v tem smislu. Jaz se takrat dosti nisem oglašal, moram povedati, zaradi česa, zato ker je predsednik vlade s svojo skupino Svoboda to obljubil na volitvah in ljudje so to podprli.

prid temu, če si to večina javnosti želi, potem, glejte, ni problema. Pomembno pa je povedati ali so to si želeli večje davke v prid tega, da bodo sistemi in podsistemi v Sloveniji delovali boljše, kot prioriteto danes je tudi predsednik Vlade napovedal zdravstvo. Ali zdravstvo deluje po dveh letih in pol skoraj te Vlade bolje, ali so čakalne vrste krajše? In tako naprej, da ne razlagam. Po vsej verjetnosti ne deluje. Jaz ne bom niti napadel predsednika Vlade, razumem, da v neki tranziciji zdravstva, ki jo je napovedal, torej imamo tudi seveda nekaj časa slabše rezultate, tudi to lahko kupimo. Ampak številni ljudje, ki so v zdravstvu, lahko bi rekel, govorijo glede tega, da del zdravstvenih sistemov ali pa delavcev ne odhaja samo iz državnega zdravstvenega sistema, jaz ga imenujem državno, v del privatnega sedaj, ampak odhaja izven Republike Slovenije. To so strokovnjaki, ki so dejansko dokazano, ki so tukaj, ki govorijo slovenski jezik in tako naprej. Na Štajerskem imamo takšnih zgodb ogromno. In vsi ti ljudje, ki delajo, tudi medicinskih sestrah, ne samo zdravniki, tudi visoke medicinske sestre, višje in, pa tudi srednje in pa tudi ostali delavci v bolnicah, kot so strežniki in tako naprej govorijo okrog tega. Zdaj, da ne bi jaz kot neki opozicijski poslanec govoril o nekih velikih kritikah Zakona o dohodnini, torej gre za popravo lastnih napak v prvi fazi. Če govorimo predvsem za kmete, OMD plačila, gre za popravo lastne napake. Hvala vsem, da ste popravili. Jaz mislim, da vemo kaj pomeni OMD. Torej lahko smo srečni za tiste kmete, ki v težkih pogojih na, lahko bi rekel, neravninski zemlji, v hribih, delajo na tej zemlji, jo vsaj kosijo in tako naprej, urejajo okolico, zato da se lahko hvalimo s turizmom in tako naprej. Torej, izvajajo neko resno komunalo, so bili sedaj v tej vladi dve leti te vlade dobesedno obdavčeni. To, oprostite, mislim, da je norost brez primere in edina, po moje, pozitivna stvar tega noveliranja zakona o dohodnini torej. Druga zadeva, ki mislim, da bodo danes večinoma, moji kolegi in kolegice, govorili so normiranci. Mislim da je kar v teh stališčih poslanskih skupin o tem bilo povedano ogromno. Sam menim, da gre za nek del možnosti v okviru zakonodaje, ki daje neko fleksibilnost ljudem. Moramo pogledati strukturo slovenskega, lahko bi rekel, celega gospodarskega sistema, ki jo sestavljajo večinoma mala podjetja, več kot 90 procentov in normiranci so del teh malih, največkrat malih podjetij, espejev in tako naprej. In tukaj tukaj tudi, zelo zanimiva je tudi številka, koliko je bilo pobranih davkov s strani normirancev in bojim se, da vse tisto, kar so naročili tudi na Ekonomski fakulteti, torej, da bo pri tem smislu prišlo tudi do tako imenovane točke prevoja, kjer bo več pomenilo na koncu manj prihodkov. Mi smo o tem večkrat govorili tudi o trošarinah, zdaj se Vlada vsaj malo drži glede trošarin kar se tiče goriv, spremlja gibanje Hrvaške, spremlja gibanje Avstrije v tem trenutku, Hrvati imajo seveda nižje cene goriv, še ne zaostajamo, ampak glede na Avstrijo imamo vsaj v tem trenutku nižjo ceno goriv. Podobno so trošarine na tobačne izdelke. Ko ste danes govorili, minister, tudi tu je bila, pa ne bom povedal, tudi v času druge Janševe vlade, ko je takratni finančni minister rekel: ja, dajmo to maksimalno obdavčiti. Sem takrat rekel, sem nekadilec, ampak bojim se, glede na Hrvaško, Avstrijo in vse ostale sosednje države, tu bo velik problem, se je zgodila točka preboja, eno obdobje smo pobirali manj, odprl pa se je velik črni trg ponarejenih cigareto in tako naprej. Tako da tu je, vedno moramo biti zelo previdni. Bojim se, da pri normirancih je ponovno, bo nastal velik problem in že na srednji rok

je, tudi današnji komentar v Financah lahko zasledimo, torej, nam kot fizičnim osebam, če se zdaj vrnemo v dohodnino, kot nek osebni davek, kot davek za fizične osebe, je zelo zanimiv danes prikaz novinarja Pikona "Koliko denarja vam je že pobral Golob?" Tam govori dejansko, koliko na letnem nivoju kot posamezniki izgubljamo. Eno je inflacija, ki je bila v zadnjih letih, vsaj v zadnjih dveh letih torej, vsaj 17 procentna. Po vsej verjetnosti se dohodki v vseh dohodkovnih razredih niso dvignili, vsaj za ta del inflacije. Tu je prvi problem. Drugi problem je, danes piše: "Prihodnje leto bodo zaposleni v Sloveniji začeli plačevati nov prispevek za dolgotrajno oskrbo. Ta teden smo objavili izračune, iz katere lahko ocenite, kako močno vas bo to udarilo po žepu." Torej, v časniku Finance

Za isto vsoto bodo zvišali stroške dela. Za takšnega posameznika bo torej Vlada Roberta Goloba zahtevala dodatne 1104 evre. Ena prvih sprememb, ki jih je uvedel Golob, ko je prevzel oblast, je bila razveljavitev davčne reforme. Potem govori o davčni reformi prejšnje Janševe Vlade in tako naprej. Torej lahko povem, da posameznik, ki ima povprečne dohodke v Sloveniji, bo na koncu koncev tega leta imel kljub tej noveli Zakona o dohodnini manj. Še posebej velike probleme bodo imeli normiranci. In če se sedaj vrnemo na tiste makroekonomske kazalce, ki jih je kazal predsednik Vlade, in se vrnem tudi na zelo zanimive razprave, ki so jih imeli kandidati za guvernerja Banke Slovenije tudi v naši poslanski skupini, kjer so delili moje mnenje, kar se tiče velike evropske krize, predvsem največjega gospodarstva v Evropi, nemškega, kjer gre za trajno, lahko bi rekel trajno zmanjšanje konkurenčnosti zaradi večinoma zelenega prehoda. Predsednik Vlade danes napoveduje nove velike investicije s strani tujih družb, tujih investitorjev. Poglejte si tudi naše okolje v tem trenutku, poglejte si našo ceno električne energije iz Nemčije! In tudi v Sloveniji se, lahko bi rekel, umika kemična industrija, kovinsko predelovalna industrija. Med tem časom sem pozabil še omeniti to, na kar nas opozarjajo na Obrtno-podjetniški zbornici za napotene delavce v tujino Slovenija je manj ugodna kot Hrvaška. Cela vrsta podjetij, ki imajo napotene delavce, opravljajo storitve v tujini, so se med tem časom preselila celo na Hrvaško. In tako naprej. Torej stanje, ki je v realnosti, če gremo iz imaginarnih pogledov predsednika Vlade, kaže tudi na izračune. Torej bruto plača, če dobiš bruto plačo 2380 evrov - povzemam današnje Finance -, torej, to je plača nekega, lahko bi rekel, zelo slabo plačanega delavca, recimo v Avstriji, povprečno plačan v Sloveniji dobi za 2380 evrov v tem trenutku 1528 evrov neto izplačila,

sam sem delal pred leti, res da še takrat nismo bili v Evropski uniji, 14 plač, tako tisto božičnico kot tisto poletno plačo in tako naprej. Zakaj bi nekdo zaradi vaše davčne olajšave, ki je zelo diskriminatorna, torej, nova dopolnitev Zakona o dohodnini, govori o višini 7 procentov prejete plače, torej za nove rezidente, torej za ljudi, ki bi prišli delat v Slovenijo. Ali mislite, da bo ta vaba potegnila te ljudi nazaj v Slovenijo v času krize? Ali mislite, da jih potegne samo to ali celo poslovno okolje v Sloveniji? Torej, novi davek za dolgotrajno oskrbo, ki ga lahko imenujemo davek,

teh 7 procentov, kot je, kot vsak posameznik, ki naročuje ta trojček, torej v tako zvanih ponudnikih internetnih storitev, kjer si kot nov, če prideš v Telekom ali pa Telemach ali pa vse ostale ponudnike internetnih storitev, ti ponuja 50 procentni popust eno leto, torej, za tiste, ki že dolga leta plačujejo, ki so recimo člani nekega tega kluba ali pa podjetja, pa ne dobijo nič. Jaz mislim, da je to zelo diskriminatorno. To je ena filozofija, ki ne bo prinesla nekih rezultatov in Slovenija postaja kot kompletno poslovno okolje tudi za privabljanje takšnih strokovnjakov s temi 7 procenti zelo mali kamenček seveda pa daje tujo diskriminacijo. O tej tuji diskriminaciji sem govoril mislim da leta 2014, ko smo takrat, ko je prihajala Magna v Slovenijo, kjer smo pripravili poseben zakon in se je spet bil pisan samo na tiste tujce, ki pridejo njena lastna podjetja, ki bi morda širila, zaposlovala nove ljudi, takrat smo pozabili, kasneje smo to popravljali. Zelo podobna, zelo podobno razmišljanje. Po mojem mnenju zelo diskriminatorno na meji Ustavne ustavnih vprašanj ali je to sploh možno ali ne. Tako, da spoštovani, torej pred nami je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki kaže na to, da se je Vlada zavedala svojih napak, sedaj jih nekoliko popravlja, vsaj na kmetijskem področju, vse ostalo pa je tudi ta sprememba, lahko bi rekel, slabša, predvsem na strani normirancev in pa na strani strokovnjakov, ki so zaposleni v Sloveniji, ki se mogoče še odločajo, da bodo podjetja predstavili v tujino in in se to tudi lahko zgodi, torej za te ne bo nič. Ne smemo pa pozabiti, kar sem povedal danes, za tista res velika podjetja z visoko dodano vrednostjo, ko gre za software, recimo software podjetja, ki v tem trenutku na tem delu Evrope odhajajo največkrat v Srbijo, Srbija ima ogromno, zelo veliko dediščino tehničnih fakultet, ogromno strokovnjakov s področja Hardware in Software in danes veliki, veliki, predvsem ameriška podjetja na tem področju, na tem delu neke skupne države odhajajo v Srbijo in na Hrvaško. Na Hrvaško zaradi kapice socialne, tudi Srbija ima na drugi strani pa prihajajo zaradi tudi seveda kadrov, ki jih tam imajo. Tako da, bojim se, da ko bo padlo, ko bomo padli, ta velik zagonski ciklus, kar se tiče načrta za okrevanje, ko bo padlo ta veliki zagonski ciklus, kar se tiče poplavne obnove, ko se bo zgodil kreš v Nemčiji, ki se napoveduje. Nemčija ima velik problem tudi s

V naslednjih, leto 2025 in 2026 lahko Slovenijo rešijo slovenske finance, samo velika izdaja državnih obveznic, ki jih lahko kupujejo tisti, ki imajo depozite teh 12 milijard depozitov v slovenskih bankah. Zgodilo se bo v Evropi velik premik zaradi radikalne zelene reforme, ki ne daje novih zelenih delovnih mest, daje pa veliko brezposelnost. Zadnji podatek od prejšnjega tedna kar se tiče stečajev podjetij v Sloveniji so se dvignili v zadnjem letu mislim, da za na mesečni ravni več kot 10 procentov, drugače pa več kot 50 procentov, tako da nič kaj pametnega v makroekonomskem polju se ne pričakuje, zato sem tudi velik pesimist, kar se tiče proračunskih prihodkov. Trenutno so na stabilnem nivoju in ravno kaže na to, da je tretja Janševa vlada s to mini reformo takrat v kateri si je takrat opozicija napovedovala velik manko, velik izpad dohodkov v proračunu, da je imela prav in med tem časom torej se je zgodilo to, kar se je zgodilo, sedaj pač na dveh, treh postavkah popravljate to svojo lastno napako, na drugi pa ponavljate nove napake. Želel bi si karkoli pohvaliti. Pohvalil sem OMD plačila, da so se tega zavedali, vse ostalo pa se bojim minister, da

da bi morali slediti vsaj na olajšavo 7 tisoč 500 evrov, ki nas drugo leto čaka, da bi se morali oglasiti z bolj radikalnimi zadevami tudi na področju davka, ki ga bomo kasneje obravnavali, davek od dohodka fizičnih oseb.

Hvala za besedo, spoštovana gospa predsednica. Spoštovani gospod minister s sodelavko, drage kolegice in kolegi! Meni so takšne debate zelo privlačne, ko govorimo o ekonomski politiki, o davčni politiki. Res uživam v takšnih razpravah. Ne uživam seveda v razpravah, ko nam nekateri želijo tukaj v tej dvorani vsiliti prepričanje, da še druge svetovne vojne še vedno nismo zaključili, ampak to so prave debate, ki jih imamo sedaj na mizi. Ne pričakujem nekih ognjevitih razprav, ker ne gre za davčno reformo. Glejte, gre za neko minimalistično spremembo Zakona o dohodnini, ki daje bolj slabe signale investitorjem, kot pa bodo dejansko finančni učinki. Če pogledamo finančne učinke tega zakona o dohodnini, te novele, približno - koliko? - 9 pa pol milijonov evrov na letni ravni, pa to je pa, to je 5 promilov glede na načrt dohodninskih prihodkov v letošnjem letu. Drugače pa skorajda, če mi le čas dopušča, na dnevni ravni spremljam kako nam kaj gre realizacija letošnjega proračuna, tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani. Moram pohvaliti, da imamo znotraj Ministrstva za finance dobro aplikacijo aplikacija APRA, priporočam, da to poslanci tudi spremljamo. In kar zadeva dohodnino nam dobro gre, nam dobro gre, kar zadeva realizacijo dohodninskih prihodkov glede na načrt. Mi smo danes oziroma bolj točno, včeraj, 9. oktobra na približno 77 procentov realizacije dohodninskih prihodkov, glede na to koliko smo pač načrtovali v letošnjem proračunu.

če to pogledamo na časovnem traku. Se pravi nam gre dobro. Še boljše nam gre pri davku od dohodka pravnih oseb. O tem je govoril predsednik Vlade. Ja, gospodarstvu gre dobro. Zdaj bom malo opozicijsko dodal, Kljub temu, da bi lahko ta Vlada naredila boljše poslovno okolje. O tem malo kasneje. Me pa tudi na nek način moti vedno tako enostransko poročanje. Dobički so v redu? Ja, hvala bogu, da so dobički. Dokler bomo imeli podjetja, bodo dobički. Ampak če kdo hoče pač podjetja ukiniti ali pa kako že, nekdo ima v svojem političnem programu napisano nacionalizacija, potem se nam zelo slabo piše. Ampak ne bom zdaj o teh nebulozah govoril, rajši o številkah. Kar nam gre pa res slabo, pa so prejeta sredstva iz Evropske unije. Tu pa smo šele na 34 procentov načrtovanih prihodkov. Se pravi, približno pol milijarde od približno ena cela pol milijarde. Tu smo. Tudi, kar zadeva skupaj zbranih prihodkov, tu sicer za šest odstotnih točk zaostajamo, glede na to, ker smo v časovnem poltraku in na včerajšnji dan beležimo 0,6 milijarde evrov primanjkljaja, ampak najbrž bomo kaj več o tem govorili, ko bo na mizi razprava o proračunskih dokumentih za naslednje leto in za leto 2026. Lahko tudi priznam, da pa kar zadeva davkov se predsednik vlade drži svojih obljub. Gledali in poslušali smo ga pred volitvami, nekdo je danes o tem že govoril. to je pravzaprav demokracija. To je demokracija. Hvala bogu, da imamo parlamentarno demokracijo. To, kar je bilo izvoljeno, to imamo. In ker večina pač izbira oziroma sprejema takšne predpise, kot jih pač večina sprejema. In kot sem že omenil doktorja Goloba, pred volitvami je dejal nekako takole: "Kaj mi bodo nižji davki?" In potem nekako to nadaljuje, da bi morda kupoval, trošil nespametno. Ampak, kakorkoli že, to so ljudje slišali in ga volili, kar pomeni, da očitno nekaterim pašejo visoki davki. Morda zveni cinično, ampak tako pač je, tako pač je v tej državi, kjer deluje demokracija in svoboda. Očitno pa, hvala bogu, ljudje ne živijo slabo, sicer bi že najbrž šli na ulice. Pa sem zadnji med tistimi, ki spodbuja kolesarjenje po ljubljanskih ulicah, po kakšnih kolesarskih stezah med zelenjem pa vsekakor. Ko sem govoril o noveli zakona, o finančnih učinkih te novele Zakona o dohodnini, ki so, lahko bi rekli, tudi zanemarljivi signali, pa niso dobri. Niso dobri. O tem sva se veliko pogovarjala z gospodom predsednikom Vlade ob priliki postavljanja mojega ustnega poslanskega vprašanja in mi je zadeve pojasnil, vendar seveda z odgovorom nisem bil zadovoljen. Zakaj ne? Zato, ker sem prepričan, da smo mi v Sloveniji tako dobri - to to sklepam namreč iz tega, ker Nova Slovenija, poslanska skupina in vodstvo naredimo ogromno terenskih obiskov in vidimo, kaj znajo naši ljudje narediti -, mi smo v svetovni špici v nekaterih branžah, res. In glede na to bi lahko, sem prepričan, bolje živeli, bolje živeli. In zdaj davčna politika, ekonomska politika, poslovno okolje, vse to gotovo vpliva na konkurenčnost države.

Morda mi bo kdo zdaj repliciral, kasneje, ampak nima pomena, ker so to podatki švicarskega mednarodnega inštituta razvoj menedžmenta in v poročilu tega inštituta piše, da smo izgubili štiri mesta in padli na 46. mesto med 67 državami. Porazni sta zlasti vladna in poslovna učinkovitost, tako švicarski inštitut. Tega članka nisem jaz naročil pa ne Nova Slovenija. Slovenija je na novi lestvici svetovne konkurenčnosti, tako kot lani, izgubila štiri mesta in se uvrstila, kot že rečeno, na 46. mesto. V prvo deseterico najbolj konkurenčnih držav so sicer uvrščena izključno majhna gospodarstva to bi lahko bil imperativ za Slovenijo -, na primer Singapur, Švica, Danska, Irska, Hongkong, Švedska, Združeni arabski emirati, Tajvan, Nizozemska in Norveška. Konkurenčne prednosti Slovenije oziroma področja, kjer se uvrščamo najvišje na lestvici držav, ostajajo podobna kot v prejšnjih letih: mednarodna trgovina osmo mesto, super pohvalno raven cen, 18. mesto, dobro, družbeni okvir 20. mesto, dobro, ki zagotavlja visoko stopnjo enakosti v družbi in varnosti, ter izobraževanje, 24. mesto, solidno. Na drugi strani sta vladna in poslovna učinkovitost v celotnem srednjeročnem obdobju 2019-2024 najslabše ocenjena vidika naše konkurenčnosti; sem povedal ta časovni interval. Tudi novo poročilo kaže, da smo na teh dveh področjih po oceni menedžerjev uvrščeni slabše od povprečja držav vzhodne Evrope. Pozor, vzhodne Evrope! In boli me, ne boli me, da je najbrž politika kriva, ne govorim katera generalno politika. Za rezultate, ki jih beležimo od maja 2004, ko smo vstopili v EU skupaj še z drugimi devetimi državami in smo takrat bili, kot so nam v času predsedovanja v Bruslju rekli, Slovenija nova zvezda na evropskem nebu. Danes so nas iz tega vzhodnega bloka prehitele najmanj štiri države, a mi nismo toliko sposobni, da bi ostali najboljši. O tem je govorila tudi predsednica republike na osrednji prireditvi Gospodarske zbornice letos v Cankarjevem domu, ko je Gospodarska zbornica podeljevala tradicionalne nagrade. Naprej, v letu 2024, torej letos, smo doživeli močan padec, zlasti pri poslovni učinkovitosti, kjer smo izgubili deset mest in zdrsnili na 57. mesto, to je signal, ja, tudi za nas, kolegice in kolegi, da tu nekaj spremenimo. Lahko pa te analize vržemo v koš in slepo verjamemo morda samo in samo tistim grafom, ki smo jih gledali pri 1. točki današnjega dnevnega reda, ki pa seveda niso slabi, da se razumemo. Naša konkurenčna slabost je še naprej tudi nizka, kot rečeno, vladna učinkovitost, padec na 46. mesto, ki vključuje tudi nekonkurenčno poslovno zakonodajo in davčno politiko, zato to navajam, ker smo danes pri točki, ko govorimo o davčni politiki. Slovenija je tokrat pri merilu produktivnosti in učinkovitosti padla za kar deset mest pri prejšnjem merjenju na 38. mesto. Še večje padce pa smo doživeli pri menedžerskih praksah s 43. na 56. mesto ter pri odnosih in vrednotah s 53. na 63. mesto. To me pa zelo skrbi. Najslabše, čisto na rep lestvice, se uvrščamo glede sposobnosti nadzornih svetov, da nadzirajo delovanje uprav podjetij. Smo kar na 67. mestu, kot je tudi število držav, ki so vključene v to merjenje. Med dejavniki privlačnosti Slovenije poročilo izpostavlja predvsem visoko izobrazbeno raven, usposobljeno delovno silo, zanesljivo infrastrukturo, daleč najslabše pa smo ocenjeni, ko gre za stabilno in predvidljivo politiko, učinkovit pravni red, zanimivo pa to govorimo o pravni državi, torej nimamo učinkovitega pravnega reda, usposobljeno vlado in konkurenčno davčno ureditev. Še enkrat, tega članka nisem jaz naročil, pa tu bom kar naredil piko, pa morda v proračunskih razpravah kaj več, kje so glavni izzivi za Slovenijo. Ampak vsak izobražen poslanec, poslanka gotovo ve kje so glavni izzivi. Ja, tudi jaz bom se dotaknil normirancev, morda toliko bolj, ker sem bil zraven, ko smo natančno pred desetimi leti, skupaj takrat še z ljudsko stranko, delali to zakonodajo, sprejeli normirance. da so, da so goljufije, da so zlorabe, ker so vsepovsod, tudi pri prometni zakonodaji varnost v cestnem prometu, vsepovsod,

davčne inšpektorje in tako naprej, nihče me ne bo prepričal, ja, normiranci pa goljufajo in izdajajo fiktivne račune in tako naprej. To se da videti, dober davčni inšpektor to mora najti, to se da videti, pa morda kaj več v zvezi s tem drugič. Zdaj, če so vam zdravniki trn v peti, ki so tudi normiranci nekateri, vas razumem, ker tudi razumem, da je zdaj že vsem jasno, da se greste neko sveto vojno proti zdravnikom očitno ste tudi ugotovili, da gospodarstveniki in podjetniki niso vaši volivci. jih ni tako veliko gospodarstvenikov, če seštejemo espeja in pravne osebe okej. Poleg tega pa tudi gospodarstveniki so ugledni ljudje, nikoli jih ne boste videli na kolesih tukaj na Šubičevi. In na nek način jih pa tudi razumem, ker vsakokratna vlada ima neke subvencije, ki so sicer defekt v ekonomski politiki. Jaz bi subvencije ukinil, vsaj večino, ker podjetnik, direktor, lastnik podjetja ne sme preveč ropotati, ker potem ne bo uspel na razpisu. Saj to je vsem jasno. To je vsem jasno, samo jasno je treba povedati, kdor pač upa. Ja, popravlja se krivica, ki ste jo sami naredili glede kmetov, tako da bo zdaj kmetom ostalo približno dva in pol milijona, kar ste jim prej pobrali. To pozdravljamo, to pozdravljamo. Berem različne strokovne komentarje, o tem se pravzaprav zelo malo govori, s tem, ko udarjate po normirancih, ste udarili pa tudi po športnikih. V Parizu na olimpijadi je bila kar gužva s strani naše politične vrhuške, kot bi to kdo rekel, je bilo kar veliko naših predstavnikov slovenske vlade tam oziroma države. Tam se je obljubljalo menda vse mogoče. No, zdaj pa nož v hrbet. Bodo preživeli oziroma šli drugam, kot so to že naredili marsikateri in ti najboljši. Najboljši. Kje imajo rezidenco najboljši slovenski športniki? In zakaj imajo tam, kjer se ne piše Slovenija, si boste izračunali sami. Obžalujem pa, še enkrat, da ste najbrž iz neke kljubovalnosti, ampak to je pač demokracija, to je politika, bili smo vsi izvoljeni na enak način, po demokratičnih postopkih, da ste torej čez ramo vrgli naš zakon o dohodnini, ki smo ga sprejeli spomladi leta 2022. Takrat je bilo izjemno nezadovoljstvo, tudi sindikatov, zanimivo, da bodo plače, neto plače višje. Ne moreš verjeti. Ena glavnih sindikalist je rekla, da je proti, čeprav ne ve zakaj je proti. Torej sindikalist, šef sindikata oziroma šefinja, da je proti neto plačam. to je pa morda že nekaj drugega kot neka naravna inteligenca, ampak pustimo, to je pač demokracija, večina odloči. Takrat ste nam grozili ali so nam grozili še prejšnja KUL opozicija, da bomo bankrotirali državo. Izračunali so, da bo luknja financ proračunu 800 milijonov evrov, kar je popolnoma napačen izračun. Podatki kažejo, je treba samo pogledati številke, ko smo dohodnino zmanjšali in to je veljalo v letu 2022 nekaj časa, da je bilo dohodninskih prihodkov več kot smo načrtovali. Visoki davki še nikoli niso pomenili in ne pomenijo ne v teoriji ne v praksi tudi visoke davčne prihodke. Obratno pa lahko velja. Nižje davčne obremenitve pomenijo normalno tam, kjer je davčna kultura dokaj normalna. Mislim, da pri nas je, da prinašajo dober izplen, kar zadeva na strani davčnih prihodkov. Takrat smo tudi mislili in dolga leta že mislimo na delavce migrante, prihajam iz Pomurja, zato veste zakaj to odpiram. Ne moremo jih zelo enostavno rešiti, ne moremo jih reševati posebej, to nam je že davno povedalo Ustavno sodišče, ko je mislim, da v času Pahorjeve vlade bila prav za delavce migrante uvedena specialna olajšava, mislim da v višini 9 tisoč evrov. Zakaj 9000? Ja, zato, ker je v Avstriji splošna olajšava, mislim da 11 tisoč oziroma letni prihodek v višini 11000 je neobdavčen. Ko smo mi davčno lestvico dvigovali v prejšnjem Zakonu o dohodnini, kot rečeno s sprejetjem marca 2022,

Kje pa je danes prag tveganja revščine? Mislim, da je čez 10000. Čez 10000. In nekoč je minister Šircelj ali pa še kot poslanec Šircelj dejal, da je nemoralno, nemoralno, da država obdavči tisti letni prihodek, ki ga človek potrebuje, da preživi. Recimo, da je to prag tveganja revščine. Ampak pustimo, to ste pač zavrnili, ker ste obljubili višje davke. In tu ste dosledni fer, fer. Žal so izviseli spet delavci migranti, ne vem, če se kdo kaj ukvarja z reševanjem njihove problematike. Berem njihove komentarje, ampak enostavno rešitve ne vidim, morda boste kakšno prinesli. Kot rečeno, poskušal sem se v tej razpravi držati nekih kulturnih okvirjev, nikogar ne mislim nabijati, žaliti. Razumem, to je pač ekonomska politika vlade, davčna politika vlade oziroma koalicije tako pač je, ko dobimo novo vlado, bo spet drugače, kar pa je morda prav, prav napačen signal investitorjem. Zato se to vidi tudi v strmoglavljenju Slovenije na lestvici konkurenčnosti, ker se poslovno okolje pri nas zelo hitro spreminja, zelo hitro in to ni dobro, to ni dobro. Povsem normalno je, da ne bom podprl sklepa, da je ta zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Ker pa je predstavnik Socialnih demokratov sam nekako pozval k izboljšavi, če sem prav slišal, k izboljšavi tega zakona. V drugi obravnavi pa bom zelo vesel, če bo res do te izboljšave prišlo. Torej, nimamo davčne reforme, imamo zgolj neko spremembo Zakona o dohodnini, gre zgolj za nianso. Bolj kot finančni učinki pa so pomembni slabi signali, ki jih dajemo ljudem. Našim ljudem, našim rezidentom in generalno tudi investitorjem, domačim in zunanjim. Hvala lepa.

iste kritike. Najprej ena taka demagoška kritika o višjih davkih, o višjih davkih, o višjih davkih. Na drugi strani pa sami poveste, da ta paket davčnih sprememb je finančno nevtralen. Tako da v bistvu to je dobro, spet ta shizofrenija, ki sem jo že navajen v politiki, ampak pustimo to. Tudi mi ves čas govorimo, da je to paket davčnih sprememb in ne davčna reforma, tako da, lepo, da ste tudi to vi ugotovili, da je to tako in točno tako. Naslavljamo nekatere nišne, ampak zelo pomembne dele in prav konkurenčnost ali pa ukrepi za povečanje konkurenčnosti so ključni del tega paketa davčnih sprememb. Tudi jaz sem zelo vesel, te debate o konkurenčnosti v tem kontekstu tudi zelo cenim poslanca Horvata, ki je eden redkih, ki to ves čas izpostavlja in si tudi jaz želel več te debate v okviru državnega zbora. Bi pa pri tem vseeno omenil recimo investicije ali pa ljudi, ki investirajo iz tujine pri nas konkretno recimo glavni izvršni direktor Sandoza, gospod Richard / nerazumljivo/ je v svojem intervjuju spomladi z Süddeutsche Zeitung, bom prebral, povedal, da je seveda Sando navdušen nad pogoji, ki jih Slovenija nudi tujim investitorjem in da so ti pogoji bistveno boljši kot Nemčija. Primerjal se je z Nemčijo, ker je seveda dal intervju za nemški časopis. In pri tem seveda predvsem omenil tudi sodelovanje s slovensko vlado, ki je zelo pragmatično in da nemška vlada ni tako prilagodljiva, zato je pač lažje investirati **26. Še enkrat, torej, ne gre za davčno reformo, davčni učinek je zanemarljiv. Mi ves čas govorimo, da gre za ta paket, ki je finančno nevtralen, čeprav se pravzaprav ves čas en del kritike nanaša na to, zakaj sploh greste v spremembo, če so davčno nevtralne. Zdajle imam pred očmi enega od profesorjev z Ekonomske fakultete, ki je to seveda kritiziral z argumentom, da je finančno nevtralna; ne bom ugibal, ali ima kakšen normiran espe. Kar se tiče sprememb pri normirancih, pa je bila to največkrat uporabljena tema in o tem je največ govora. Drži, mi smo prve spremembe pri normirancih predlagali in Državni zbor jih je tudi potrdil konec leta 2022 in veljajo od leta 2023. Že takrat sem poslušal veliko opozoril in strašenja, kako ubijamo podjetnost, kako podjetniki bežijo iz Slovenije zaradi tega. Ampak, veste, začuda se je število normirancev še povečalo v zadnjih dveh letih, tudi po teh spremembah. Ta sistem je pač tako ugoden, da kljub tem spremembam seveda ljudje, to spoznavanje, število normirancev narašča že od leta 2013, v letu 2022 je naraslo za 13 odstotkov glede na 2021 oziroma za 24 odstotkov glede na 2020, v letu 2023 ponovno za 5 odstotkov glede na leto 2022. V primerjavi z letom 2013, ko je bil ta sistem uveden, kot je bilo danes že večkrat povedano, predvsem zato, da se omogoči vstop na trg malim podjetnikom in obrtnikom, da se jim ni treba z administracijo ukvarjati, povečal se je za šestkrat. Ko sem na enem nastopu na eni televiziji imel pogovor, zraven je bil predsednik Obrtne zbornice , in sva potem zaključila ta pogovor, ker seveda Obrtna zbornica je ena od bolj glasnih, ki opozarja, da te spremembe niso smiselne. Sem ga vprašal, sem rekel, pa koliko sploh je dejansko vaših članov ali pa obrtnikov danes

Pri normirancih v resnici ne vemo, kakšne odhodke imajo, in seveda, ker so pretežno dejavnosti, sploh v zadnjem letu se po podatkih, ki jih imamo, povečuje število normirancev, ki nastopajo v svetovalnih dejavnosti, ali je to zdaj podjetniško svetovanje, računovodstvo ali je to karkoli drugega. Torej tisti, ki seveda imajo minimalne stroške. In seveda mi nikogar ne omejujemo, da gre na sistem dejanskih stroškov. In pri teh normirancih, ki dosegajo najvišje prihodke, absolutno za njih ne more veljati, da bi administrativna bila ovira, da morajo dokazovati zraven odhodke. In tudi v kontekstu tega, da bodo morali dokazovati odhodke, verjamemo, da bo manj sive ekonomije, ne več sive ekonomije. Kar se tiče komentarjev ali kritike ukrepa privabljanja tujih kadrov. Še enkrat, gre za enega ključnih ukrepov za povečanje konkurenčnosti Slovenije in seveda še zdaleč to ni edini ukrep, jih je še kar nekaj v tem paketu, pa še nekaj jih bomo v prihodnosti, v prihodnjih mesecih pripravili. Pri tem ukrepu smo precej natančno preštudirali zakonodajo drugje v EU. Zgledovali smo se po treh državah, to so Danska, Španija in Portugalska, ki imajo zelo podobne ukrepe že uvedene. Nizozemska ima tak ukrep za povratnike, Hrvaška in Nemčija pa ta trenutek delata na tem ukrepu. Obe državi razmišljata o podobni shemi. In povsod gre za enak sistem, torej za tiste, ki pridejo v državo.

Preprosto jih ni. Torej, mi želimo, da ti ljudje pridejo v Sloveniji in ta olajšava je v višini 7 odstotkov pravzaprav pomeni na koncu več kot te tri primerljive države s katerimi smo se primerjali, nudijo. Še komentar glede športnikov, da bomo udarili po športnikih. Najprej samo malo statističnih podatkov. Med sistemom normirancev je 263 športnikov, od tega presega prag 60000 samo 38. In tisti športniki v Sloveniji, ki najbolje zaslužijo, že zdavnaj presegajo obstoječi prag. Kar se tiče pa ukrepov, ki smo jih napovedovali, tudi sam na olimpijskih igrah, še enkrat tukaj napovedujem, da zelo intenzivno delamo na tem, predvsem z Olimpijskim komitejem

Hvala lepa, gospa podpredsednica. Hvala lepa, gospod minister. Jaz moram reči, da je užitek z vami debatirati. Bistveno rajši z vami debatiram kot s predsednikom Vlade. Tudi se strinjam, tudi jaz sem slabe volje, tako vi, ko govorite o shizofrenosti. kdo je začel? Tisti, ki je rekel, cilji so znižati obremenitve dela, povišati obremenitev premoženja. Kdo je že to rekel? Jaz ne. To je marca lani obljubil gospod Golob, se še moramo pripraviti takšno reformo, ki bo zmanjšala obremenitev plač iz dela. To je pravi imperativ. Saj to je danes že kolega tudi povedal, ampak pustimo. Se strinjam z vami, oba ocenjujeva, da so takšne izjave recimo premierjeva shizofrenija. Saj midva veliko normirancev poznava, jaz kakšnega, pa ne, samo enega, ki pravi, veš kaj, rajši več plačam, kot pa da se grem navadnega espeja in kreativno računovodstvo oziroma davčno optimizacijo, samo da se ne ukvarjam z birokracijo, rajši več plačam in namesto, da se ukvarjam z birokracijo, se ukvarjam in delam svoj korbiznis, tisto, kar znam delati, ker tam zasluži, ne pa, da zlaga papirje, pa zbira račune od bencinskih servisov in tako naprej. Tako da vse te statistike moramo malo opremiti tudi z malo več softwara. Ja, ključno pa je, kar pa oba poslušava že nekaj let, ko nam gospodarstvo pravi, dajte nam že enkrat mir, postavite davke, dajte nam že enkrat mir, da delamo, da delamo. To je ključen problem. Kdo bo to znal narediti, da bo gospodarstvo reklo, super, zdaj pa v miru delamo in še boljše davke plačujemo. To bo pravo poslovno okolje in takrat bomo tudi po konkurenčnosti šli navzgor. Kar se tiče, Sandoja, poznam te ljudi, poznam po vertikali, sem zelo vesel investicije v Lendavi in 13 kilometrov od mene. Boga molim, da bo res zalaufal, se bo res postavil program farmacije v Mariboru. Ker če bodo prekmurski, pomurski študentje šli v Ljubljano, bodo tu ostali, to je pa slabo. V Mariboru moramo narediti to izobraževalno okolje tako. Hvala lepa minister. Hvala lepa. Vse poslanke in poslance naprošam, da v svojih razpravah pač ne potvarjate na take čudne načine določenih izjav, ker nihče ni slišal, da bi minister izjavil, da je premier shizofren, na primer. Besedo ima poslanka Andreja Živic, Izvolite. Hvala lepa za besedo. Jaz bi mogoče najprej glede davčnih sprememb, ki jih danes obravnavamo oziroma konkretno Zakona o dohodnini. Jaz mislim, da je to naslavljanje potreb najbolj razvojnemu in naravnanemu delu gospodarstva. Bom potem še pokomentirala razprave opozicije. Ki mislim, da niso na mestu, da res ne gre za velike spremembe in kot je že minister takoj za mano povedal, gre za davčno nevtralne spremembe. To je še en dokaz več, da ta vlada gre spremembam naproti, sistematično urejanje in da konec koncev, ni laž, smo tudi v volilni kampanji obljubili, da bomo obdavčili tiste, ki **28. TRAK (VI) In konkretno grem zdaj na normirance, danes je največ govora o njih. Vemo, da je bil cilj normiranstva obdavčiti in poenostaviti obdavčitve oziroma birokracijo za tiste z manj prihodki. Jaz bi tukaj mogoče komentirala od kolega Vrtovca, da smo in tudi opozicije nasploh, da smo se zdaj spravili še na zdravnike. Ni res, cenim zdravnike, cenim vse zdravnike, ampak glejte. Imamo primerjavo pri 60 tisoč evrov dodatnih prihodkov poleg zaposlitve pomeni 5 tisoč evrov dodatnega bruto prihodka na mesec, pa če je to zdravnik ali pa bilo kateri, bom rekla, gospodarstvenik, obrtnik ali karkoli. Razlika med tistim, ki je zaposlen je zaradi sedanjega sistema obdavčitve oziroma priznanja teh visokih normiranih odhodkov 12 tisoč 500 evrov. In to želimo s to spremembo, nobenemu nič ne vzamemo, ampak želimo samo omejiti zato, da se bo pravičnejše razporedila. Glede davčnega primeža v Republiki Sloveniji, bi rada tudi poudarila, ker je bilo tudi prej govora, niste nič očitki, kar naprej, niste razbremenili plače in tako naprej. naprej. Davčna obremenitev po podatkih se z leti zmanjšuje, saj so bile v preteklih letih uveljavljene številne davčne razbremenitve, ki so vplivale na posameznika. Pri tem je bila razbremenitev usmerjena tako na splošni ravni z zviševanjem splošne olajšave, s spremembami davčne lestvice in tako naprej, kot z nekaterimi selektivnimi ukrepi. Če se omejimo na razbremenitev dela, to so na primer razbremenitev regresa in poslovne uspešnosti. Vsak ukrep je pripomogel k izboljšanju neto razpoložljivega dohodka posameznika zaposlenega s plačo v višini ena in pol kratnika povprečne plače smo danes glede na sistem obdavčitve dohodkov fizičnih oseb z dohodnino v letu 2015 razbremenili za več kot 1200 evrov. Vlada je razbremenila olajšavo oziroma dvignila olajšavo, vendar ne v takem tempu, kot je želela prejšnja Vlada zaradi predvidenih prevelikih prevelikih izdatkov, mislim, da v treh ali petih 800 milijonov evrov, kjer ne vemo in ne bi vedeli, od kje jih bi pokrivali. Primerjalni prikaz davčnega primeža v odstotku od stroška dela za obdobje 2000-2023 kaže, da se davčni primež v Sloveniji zmanjšuje. V tem obdobju se je davčni primež pri samski osebi brez otrok in povprečni plači znižal za 2,9 odstotne točke, bolj kot povprečje OECD 1,4 odstotne točke in bolj kot povprečje EU za 2,7 odstotne točke. Po podatkih OECD je namreč Slovenija po obremenitvi dela v letu 2022 pri samski osebi brez otrok s povprečno plačo dosegla 7. mesto, pred njo so Belgija, Nemčija, Avstrija, Francija, Italija in Finska. Vendar lahko ob podrobnejšem pregledu strukture davčnega primeža vidimo, da pri samski osebi s povprečno plačo v Sloveniji v primerjavi s povprečjem držav članic OECD odstopa navzdol pri dohodnini in prispevkih za socialno varnost in močno odstopa navzgor pri prispevkih za socialno varnost delojemalca. Torej, samo ukrepi na področju dohodnine na podlagi teh podatkov tako ne morejo pomembno prispevati k razbremenitvi dela in načina plač. Hotela sem še nekaj stvari, se pravi, privabljanje kadrov v tujino. Tukaj sem že v stališču prebrala oziroma povedala, da ne gre tukaj samo za tujce, kot si ogromna večina Slovencev misli, da želimo še spodbujati tujo delovno silo. Tukaj gre za visoko kvalificiran kader, tudi slovenski, ki se je zaradi slabših pogojev prej odselil v tujino, se pravi, tudi Slovenci, ki bi prišli iz tujine in so več kot dve leti iz Slovenije, se pravi, v tem primeru davčni rezidenti, nerezidenti in na to se cilja ta davčni kredit 7

posredno s tem tudi zamik nastanka obveznosti, davčna obveznost v primeru tovrstnega dohodka se zniža z upoštevanjem negativnih razlik. Imamo uvedbo možnosti povprečenja tovrstnega dohodka v skladu s 120. členom Zakona o dohodnini. O normirancih sem že pokomentirala in mogoče bi še glede delovnih migrantov. Jaz verjamem, da kolega iz Prekmurja se bori, ampak jaz mislim, da se vsi borimo, da bi tudi ti delovni migranti imeli določen del olajšav. Vendar posplošiti, da Slovenija nič ne da nekomu, ki dela v tujini, se mi ne zdi fer. Ne zdi se mi fer tudi od teh ljudi, da oziroma bom rekla bolj tako, da želim, da bi razumeli, da s tem Slovenija, ko bo nekdaj upoštevala olajšave ali del olajšav ne moremo primerjati stanja tujine, obrutenja in prispevkov plač v Avstriji, Italiji ali v Sloveniji in danes mislim, da so podatki primerjav plač Hrvaške, Italije in Avstrije na enem od člankov, mislim, da 24 ur, nisem prav prepričana, sem si pogledala, smo naredili zjutraj, na hitro primerjave. Teoretično drži, da so plače na Hrvaškem, v Italiji in v Avstriji višje, vendar ne upošteva podatka, da regres za letni dopust, prevoz in prehrana niso v Sloveniji obdavčeni. Če bi to v tem članku upoštevali, pomeni, da ima država Slovenija napram tem trem državam v Italiji, Hrvaški in Avstriji za 280 evrov višjo neto plačo. v smeri, gremo v smeri tega, da bi se razbremenilo dela, vendar ni vse na dohodninski strani. In mogoče še za konec si želim, da bi opozicija tudi pokomentirala rezultate, ki jih je naš predsednik Vlade danes zjutraj v predstavitvi proračuna, proračunskega memoranduma predstavil. Inflacija je še vedno pod povprečjem Evropske unije, kazalniki, tudi gospodarski, so dobri. Jaz verjamem, da tudi napoved fiskalne politike o ohlajanju gospodarstva, ki ne vpliva samo z delovanjem Vlade v Sloveniji, vemo točno, kaj vse vpliva na gospodarsko rast

Hvala za besedo, podpredsednica. Lep pozdrav, Lucija Tacer, nekdanja Slovenka po svetu. Jaz bom svojo razpravo danes osredotočila na ta ukrep glede na to, da imamo na mizi Zakon o dohodnini in splošno razpravo. Menim, da je ta ukrep pozitiven in vem, da se je o njem že dolga leta prej govorilo, tako da sem ponosna, da sem del koalicije, ki bo ukrep dejansko realizirala. Torej, novela Zakona o dohodnini prinaša uvedbo davčnega kredita 7 odstotkov znižane dohodnine za obdobje največ petih zaporednih let. Za koga to velja? Ta olajšava bo veljala za tiste, ki bodo imeli plačo najmanj v višini dveh letnih povprečnih plač zaposlenih v Sloveniji za tiste, ki niso starejši od 40 let, ki so rezidenti Slovenije, pred tem pa vsaj dve zaporedni leti niso bili rezidenti Slovenije in pa, da bodo imeli sklenjeno delovno razmerje v Sloveniji. Torej, osredotočamo se na to, da privabljamo kadre nazaj v državo, predvsem tiste visoko kvalificirane. V številkah verjetno je bilo to že povedano, pa mogoče še enkrat dodam, Recimo, za dvakratno povprečno plačo to pomeni 3 tisoč 700 evrov letno več

veliko delamo na tem. Ni to edini ukrep, in želim izpostaviti še nekatere, ki so v delu ali so bili že izvedeni, ker opažam predvsem, da v skupnosti Slovencev po svetu velikokrat prihaja do šuma v komunikaciji in da nekatere dobre novosti, ki jih sprejmemo, ne pridejo okrog. Torej, eden izmed ukrepov, ki je že uveden, je info točka za vračanje, to je v bistvu imel naslov in telefonska številka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, kamor se lahko obrnejo tisti, ki razmišljajo o vračanju v domovino. Vemo, da naš administrativni sistem do zdaj bil nastavljen dokaj statično, tako da če si ti pač bil prebivalec sveta, si imel zelo zanimive pogovore na upravnih enotah, Fursu in tako dalje. Se institucije prilagajajo, pa vseeno so ti postopki za mnoge mnoge zapleteni. In je prav, da kot država pristopimo proaktivno, ponudimo pomoč in služimo kot nek most v tej komunikaciji. ta točka je že v obratovanju od maja in zdaj na uradu tudi zbirajo podatke, ki jih bomo kmalu lahko slišali tudi na komisiji, o tem, koliko je interesa za to in kako to informiranje poteka. Poleg tega na Uradu za Slovence po svetu se pripravlja strategija za vračanje s konkretnimi ukrepi, in se tudi sama veselim, ko bo predstavljena v kratkem na komisiji. Poleg tega pa novela Zakona o tujcih predvideva ureditev digitalnih nomadov. Tudi ta oblika nekega dovoljenja za prebivanje bo pomembna za kroženje možganov, ker mnogi, tudi Slovenci, v tujini potem naredijo, si zgradijo mednarodne družine, tako da se ne vračajo nazaj v Slovenijo sami, ampak se pogosto vračajo s tujci; tako da tak ukrep je komplementaren, Pavšalno smo slišali v predstavitvi stališča ene poslanske skupine, da pač ne vemo, ali bo ta ukrep uspešen in da to je nemogoče predvideti. Mislim, da to ni res. Imamo v o zakonskem predlogu primerjalno pravno analizo, ki je dokaj podrobna, menim pa, da bi lahko bilo koristno za nadaljnje razprave, da res izpostavimo tudi s strani ministrstva, kako ta davčna olajšava izgleda v primerjavi z drugimi evropskimi državami, ker po mojem razumevanju je ravno toliko bolj ugodna, da bo Slovenija res postala privlačna za visoko kvalificirane kadre, tudi če bodo gledali recimo par lokacij v Evropi, da bo Slovenija res tista, ki jo bodo zbrali. Ena zadeva, ki pa me skrbi in sem jo že kratko omenila, je pa komunikacija. In to je dejstvo, če to sprejmemo in ne bomo dobro skomunicirali, dejansko ta ukrep morda ne bo zaživel. In mislim, da je pomembno, da vlagamo tekom zakonodajnega postopka in po sprejetju novele res napore v to, da se ukrep skomunicira. Ne dolgo nazaj sem bila v komunikaciji s parlamentarko iz Romunije, kjer so recimo sprejeli ukrep za vizo digitalnih in zaradi pomanjkanja promocije tega ukrepa res niso videli veliko povpraševanja. Jaz sem v stikih z mnogimi organizacijami in tudi Slovenci, ki delujejo zunaj teh društev v tujini, in opažam - to so sicer anekdote, ne statistike -, da jih premiki na tem področju zanimajo, posebej tiste, ki imajo recimo otroke v tujini, ker vidijo, kaj vse Slovenija nudi mladi družini. Kljub temu, da imamo še veliko izboljšav za narediti, ampak vrtci, ki jih imamo, okolje, naravo, varnost, to so res take vrednote, ki jih težko najdeš drugje po svetu, mi jih pa imamo. In mislim, da z veseljem spremljajo nove napore v tej smeri, da bo njihova vrnitev možna in da bo tudi ta postopek olajšan. Tako bo komunikacija tega ukrepa res zelo pomembna, in upam tudi, da bomo tako v Državnem zboru kot v izvršni veji oblasti vložili napore v to, da bodo ljudje vedeli za ta ukrep in se bodo lahko za njega tudi odločali v tem duhu še enkrat ponovim, ker tudi opažam v zadnje pol leta, da nihče ne ve, da obstaja info točka za vračanje, to je točka, kjer boste lahko vprašali o tem ukrepu, kako bo v vašem primeru učinkoval in v primeru recimo partnerjev, če ste v tujini in razmišljate o tem, da bi se vrnili v Slovenijo. Info točka je na Uradu za Slovence po svetu in e-mail, na katerega lahko pišete, je dobrodosli.uszs@gov.si. Poleg tega imajo tudi telefonske številke in bodo lahko odgovarjali na ta vaša vprašanja. Tako da jaz ta ukrep podpiram in se veselim v nadaljevanju, da bomo še bolj izpostavili, kako res Slovenijo postavlja v položaj, da bo zelo privlačna za visoko kvalificirane kadre. Hvala.

smo se oziroma bomo sprejeli paket davčnih sprememb kot napovedano. Prav tako smo se seznanili s proračunom in razlogi. Verjamem, da bo skozi prihodnje debate še dosti možnosti, da mogoče kvantificiramo vse te naše ukrepe. Jaz bi mogoče, uvodoma se bom dotaknil naše logike, naših konceptov, katerih smo skozi predlagane spremembe zasledujemo oziroma katere so nas vodile. Kot veste je temelj vsega koalicijska pogodba, v kateri smo jasno zapisali, da bomo podprli podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Iz tega tudi sledi, da bomo poskušali pridobiti kadre, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost v podjetjih, ki jim to primanjkuje. Tako morate tudi razumeti koncept te spremembe. spremembe. Zdaj pa, ko govorimo o omejitvah pri tej prvi davčnih spremembah moramo imeti v obziru oziroma v uvidu, da bo kmalu sledila druga v finančnem smislu intenzivnejša sprememba, tu smo pa imeli jasen okvir neke davčne nevtralnosti. Zdaj pa, kaj pomeni davčna nevtralnost? Davčna nevtralnost je igra ničelne vsote, kjer mora vsak ukrep biti uravnotežen oziroma je igranje s šahovskimi figurami, kjer mora vsak premik biti uravnotežen s premikom druge figure oziroma, če nadaljujem v figurativnem smislu, je kot kuhanje bograča, kjer mora biti vsaka sestavina skrbno izbrana skladno s pogodbo, zato mora biti minister res dober kuhar. Konec koncev, naš minister je dober kuhar. O tem smo se lahko Prekmurci prepričali med njegovim obiskom v Lendavi v res imenitni družbi in tudi okusili ta odlični bograč. Tako da, bravo, bravo, minister. Kot rečeno, kot rečeno, bo mogoče priložnost za kvantifikacijo še kasneje tekom razprave. Bi pa se mogoče še dotaknil samega memoranduma oziroma logike, ki smo jo zasledovali, kajti naše odločitve bodo danes oblikovale jutrišnji dan. In prav s temi spremembami oziroma proračunom imamo priložnost vplivati na življenje vseh naših državljanov. Govorimo namreč o naložbah v zdravje, izobraževanje, infrastrukturo, gospodarstvo. Govorimo torej o prihodnosti, ki jo moramo graditi skupaj. Te spremembe in proračun predstavljata našo zavezo, da bomo sledili poti napredka in izboljšali kakovost življenja za vse. Kot sem prej omenil šah. Ja, res smo naredili dosti potez, ampak kaj je pomembno? Pomembno je, da nobena, nobena oseba ne bo ostala v pat položaj, niti ne normiranci, Od njih bomo samo zahtevali, da tisti, ki ustvarijo mogoče prihodke čez 60000 evrov, bodo igrali enaka pravila, kot igrajo vsi ostali. Tudi sam pa ne morem mimo tega, da ne bi omenil rekordno nizke brezposelnosti, naše življenjske pogoje, ki se izboljšujejo. Menite, da je to naključje, to ni naključje, ampak gre za nek napredek, ki izraža našo odgovornost, ki jo imamo do naslednjih generacij, da zagotovimo stabilno, trajnostno in pravično družbo. Naša prizadevanja za večjo gospodarsko aktivnost so prav tako obrodila sadove in bodo jih še naprej. Rezultati so vidni tudi v vsakdanjem življenju ljudi. Naša naloga torej ni zagotavljanje statistično ugodnih podatkov, ampak zagotavljanje, da se ti podatki odražajo prav v resničnem in kakovostnejšem življenju ljudi.

in vemo, kako bodo prihodnji izzivi prav tako zahtevali močne prilagoditve in trde temelje. Te spremembe nam bodo omogočile, da bomo gradili na temeljih in se pripravili na prihodnost, ki bo polna priložnost, ne pa več tveganj. Zato bomo vlagali v varnost, tako fizično kot ekonomsko. Kar se tiče varnosti jo zagotavlja stabilnost in prav to predstavlja sprejete spremembe. Zato vas vse pozivam, da sprejmemo te spremembe in bomo ustvarili državo, ki nam vsem služi. Gre namreč za našo skupno prihodnost in ta prihodnost je odvisna prav od ukrepov, ki jih sprejemamo danes. Bodimo ambiciozni, bodimo odločni, bodimo enotni v prizadevanjih za boljšo Slovenijo. Danes je naša priložnost, da pokažemo kaj zmoremo. Hvala.

Če se navežem nazaj na razpravo mojega rojaka iz Prekmurja, je omenil bograč. Bi pa jaz pač pozdravil, da smo se lotili tega kuhanja, ampak moramo paziti, kakšne sestavine bomo dali v ta bograč, da na koncu ne bo ta bograč brez barve, vonja in okusa. Zakaj? Končno, smo se lotili nek paket, da bomo spremenili zakonodajo na tem finančnem področju, ampak s terena opažamo, da v bistvu tu ne gre za spremembo na področju financ, ampak dvigovanje davkov. Nekatere ukrepe razumem, jih pozdravljam, bi pa izpostavil mogoče dva, katera sta vsaj po mojem mnenju, en je vprašljiv, drugi je pa zame popolnoma nesprejemljiv. Mogoče začnimo s tem lažjim. Zdaj, ko boste povabili nazaj vse tiste kvalificirane delavce z visokimi plačami v tujini, ki si služijo denar oziroma tujci, ki bi naj prišli nazaj v Slovenijo, razumem vašo namero, da privabimo te kadre katere Slovenija prepotrebno potrebuje, ampak se mi nikakor ne zdi pošteno do ostalih, ki bi pod enakimi pogoji, torej pod enakimi pogoji delali v Sloveniji, na koncu pa dobili manjši znesek na račun. jaz sem se pogovarjal z nekaterimi kolegi, ki so tudi v teh poklicih in so rekli, zdaj če boste kar druge vabili v to državo, da bodo pod istimi pogoji dobili več, se za nas v bistvu več ne splača in lahko v bistvu zapustimo to državo. v bistvu naredili? Mogoče se nam bo kontra efekt zgodil in bo vse tiste kvalificirane delavce, katere bi rabili v Sloveniji, jim pač bi jih dali v enak položaj in jih nekako spodbudili, da gredo v tujino. Kar je pa zame mogoče nesprejemljivo, ko dajemo nekaterim davčne ugodnosti, bi pa tiste slovenske državljane, ki specifično iz določenih regij, si stežka služijo kruh v tujini, dodatno še malo oziroma jim odvzeli določene ugodnosti, ki jih malo. Sam prihajam iz Goričkega in verjemite mi, tam je kar nekaj delavcev, ki pod težkimi pogoji delajo v tujini. In te bi zdaj privabili nazaj v Slovenijo, saj verjemite, večina bi jih lahko prišla, ampak ne tako, da bi jih kaznovali, da se naj vrnejo, da jim določene ugodnosti vzamemo, ampak jim najdemo tu primerne službe za primerno plačilo. Jaz verjamem, da takrat se bodo ti delavci vrnili v Republiko Slovenijo. Trenutni plan, ki je, jih pa dajmo malo kaznovati, da delajo trdo v tujini, da se naj vrnejo v Republiko Slovenijo pa mislim, da ni prava pot. Kajti obstajajo specifike v tej državi. Ena specifika je mogoče Goričko, druga je Dravska dolina, Mežiška dolina pri kolegu Predniku. Jaz ne verjamem, da bo on lahko tudi zagovarjal takšne spremembe, da bi vse te delavce za katere se mogoče poklici ne najdejo v teh obrobnih delih Slovenije, ker če ne zdaj, pa pa malo grda, privabili nazaj v Slovenijo. Tu imam ta dva pomisleka. Danes bo ta predlog šel skozi in jaz upam, da bomo na odborih našli rešitve, da te krivice nekoliko popravimo in takrat bomo res lahko

Migrantje so mogoče predstavili drugačno rešitev katero smo popolnoma razumeli oziroma je padla na vso dolžno empatijo. Prav zaradi tega smo v naši poslanski skupini zavihali rokave in na koalicijskem sestanku dosegli, da bodo ohranili določeno stopnjo olajšav, ki je večja kot od vseh ostalih. Pri vseh rečeno pa je žal odločilo Ustavno sodišče. mi ne bomo vrgli puške v koruzo, verjamem, da tudi vi ne. Kot pa rečeno, ko igraš ti igro neke linearne vsote, je to prevedeno, pomeni, ohranjaš tovariški duh, mora biti enako za vse. Se pravi, morajo te porcije, ko bomo delili na krožnik, biti uravnotežene in enake za vse. Še enkrat, če smo si pa dobro prebrali koalicijsko pogodbo, mi ne nagrajujemo tistih, ki se vračamo, ampak omogočamo, omogočamo, da bodo podjetja ki jim primanjkuje kvalificiran kader, to so tista podjetja, ki vlečejo naš voz naprej, imela, imela dobro delovno silo oziroma imela dovoljšno delovno silo, da bo ta pisker za vse večji. Hvala.

Ja, mogoče za začetek se navežem na to, o čemer je bilo zdaj govora. Če ne bi odpravili sprememb zakona o dohodnini, ko ste prišli na oblast, ki so bile sprejete v času prejšnje Vlade, potem bi bil v veliki meri rešen tudi ta problem, o katerem govorite zdaj, migrantov, ampak vi ste to odpravili, olajšavo, ki je bila predvidena, da se iz 3,5 dvigne na 7,5 do prihodnjega leta, ste odpravili in ste to zgodbo ustavili nekje na sredi, na 5 tisoč evrih. 18. januarja 2023, torej, to bo zdaj skoraj že dve leti od tega je bil koalicijski vrh na Brdu pri Kranju in po tem koalicijskem Brdu smo slišali predsednika Vlade Roberta Goloba, ki je dejal, da bo leto 2023 leto reform. Naštel jih je sedem, med njimi med prvimi tremi je bila tudi davčna reforma. Zdaj smo konec leta 2024. Minister sam danes priznava, da v paketu teh zakonov, ki jih obravnavamo danes, da ne gre za nobeno davčno reformo in seveda ne gre, saj vidimo po vsebini, da ne gre za davčno reformo, gre za neke administrativno-tehnične popravke, za katere se človek sprašuje čemu so sploh namenjeni, ker če spreminjaš neko davčno zakonodajo, ki je pomembna, pomembna z vidika spodbujanja gospodarstva, na drugi strani pa tudi z vidika ustrezne davčne obravnave in ne pretirane davčne obremenitve dela, kar posledično pomeni tudi v rezultatih tako gospodarstva kot na vseh ostalih področjih, potem bi človek pričakoval, da to dela z namenom, da boš na eni strani omogočil ljudem, da jim za tisto, kar pošteno oddelajo, ostane v žepu več. S tem spodbujaš čim večje zaposlovanje, produktivnost in tako naprej in seveda, kar se tiče podjetij, ustrezna davčna politika, ki omogoča podjetjem, da v Slovenijo prihajajo, ne pa da iz Slovenije odhajajo, kar se dogaja v zadnjih dveh letih. In te spremembe, ki jih imamo danes na mizi, žal, nič od tega ne rešujejo. Ne samo tukaj v Sloveniji, tudi mednarodne institucije OECD in ostale nas že vrsto let opozarjajo, obremenjeno, pretirano obremenjeno in prvi koraki na tej poti zmanjševanja obremenitev dela so bili narejeni v času prejšnje vlade. Bile so sprejete spremembe Zakona o dohodnini konec leta 2021, ki so začele veljati spomladi, ko jih je potrdil tudi parlament leta 2022, malo preden ste vi nastopili mandat in ko ste prišli v prvega pol leta ste te spremembe odpravili. Bistvena od teh sprememb je šla ravno v tem, v tej stroškovni razbremenitvi dela, ker je splošna olajšava olajšavo postopoma v štirih letih dvigovala iz 3 tisoč 500 evrov na 7 tisoč 500 evrov v prihodnjem letu.

Zdaj pa tisto, kar je najbolj pomembno, najbolj bistveno. Takrat so nekateri strašili, da zaradi tega ukrepa - predvsem poslanci Levice, najbolj glasen je bil takrat sedanji minister Luka Mesec, ki je govoril o tem, da bo zaradi tega ukrepa Vlade v proračunu zazevala 800-milijonska luknja in zaradi tega ne bo sredstev za zdravstvo in za socialo. In kaj se je zgodilo v letu 2022, ki je bilo prvo leto, kjer se je ta olajšava dvignila s 3500 na 4500 evrov? V proračunu ni bilo minus 800 evrov iz naslova dohodnine, ampak je bilo plus 51 milijonov evrov iz naslova dohodnine. Plus 51 milijonov evrov. Zakaj? Zaradi tega, ker so bili ostali ukrepi, ki so bili sprejeti, ne samo ta sprememba Zakona o dohodnini, tisti, ki so povišali zaposlenost, ki so povečali gospodarsko rast, ukrepi iz naslova državnih investicij in vsega ostalega, kar se čuti še v teh obdobjih zdaj v času te Vlade, ker vemo, da ko se investicije enkrat začnejo, imajo potem multiplikativne učinke šele v naslednjih letih po začetku. In največji del teh multiplikativnih učinkov pada v mandat te Vlade, zaradi tega zdaj minister Maljevac veselo reže trakove pri neprofitnih stanovanjih in domovih za starejše, ki so se začeli graditi v času prejšnje Vlade, in bo imel še kar nekaj dela do konca tega mandata. Problem pa bo, kaj bo potem za naslednji mandat, ker tisti, ki bo prišel za vami, se bojim, žal, ne bo imel kaj dosti za rezati, bo moral prekleto zavihati rokave, da bo ponovno to kolo zagnal. Torej, te spremembe so zelo pomembne. In da so pomembne, ne samo davčne spremembe, tudi vse ostale, se kaže tudi v teh rezultatih, ki so bili v letu 2021. Tudi takrat smo imeli neko krizo v letu 2020 in tudi v enem delu leta 2021. Vendar, kot veste, je Slovenija bila ena izmed tistih držav, ki takrat ni čakala samo na pomoč Bruslja, ampak je takratna Vlada predlagala - in parlament je to potrdil - deset tako imenovanih PKP zakonov, ki so z ustreznimi rešitvami spodbujali ohranitev na eni strani delovnih mest, na drugi strani pa zelo hiter zagon gospodarskih aktivnosti po tistem, ko je bilo konec covid krize. In danes se je premier pohvalil tukaj, kako smo dobri, kar se tiče gospodarske rasti, ker smo nekje na evropskem povprečju. Dobri smo, smo med boljšimi, je rekel.

če je to nek rezultat, s katerim se lahko hvališ, jaz močno dvomim, da je. Še posebej, če vzamemo v obzir podatek tri leta nazaj, leto 2021, ko je bila neka druga Vlada in je bila ta gospodarska rast nominalno preko 10 odstotkov, realno pa 8,2-odstotna. Se pravi, v treh letih smo padli za desetkrat, 8,2-odstotna je bila v letu 2021 gospodarska rast. Torej, če bi teh ukrepov, ki ste jih sprejemali zadnji dve leti, tudi to izničenje teh davčnih sprememb, ne sprejemali, če bi nadaljevali delo, ki je bilo začeto v mandatu prejšnje Vlade med 2020 in 2022, bi tudi te številke bile sedaj bistveno boljše. Ne bi govorili o 0,8, ampak bi verjetno govorili o kakšni 2- do 3-odstotni gospodarski rasti, kar bi glede na razmere, v katerih smo trenutno, bile zelo dobre številke, ali pa celo več. Torej, te spremembe so seveda pomembne, ampak to, kar vi predlagate, od tega pač ne bo nekih dobrih učinkov, ker vi pa greste zdaj v nasprotni smeri. Če sem prej govoril o tem, da je prejšnja Vlada z znižanjem obremenitev dosegla več prilivov, zdaj vi s povišanjem teh obremenitev, bistvenim povišanjem teh obremenitev pri normirancih dosegate pičel izplen. Govorite v zakonu za leto 2025, da bo prihodkov iz naslova teh vaših sprememb na letnem nivoju 9,5 milijona evrov. Na letnem nivoju torej nič. Normirance boste bistveno bolj obremenili, kar pomeni, da boste tudi na tem področju naredili neko nekonkurenčno shemo. In govora je bilo danes s strani nekaterih poslank Svobode o tem, da ste se vi zavezali, kako boste bolj obremenili bogatejše in razbremenili socialno šibkejše. Ampak to, kar vi počnete, počnete ravno nasprotno, oprostite, saj največji del teh, ki se preživljajo z lastnimi rokami ali pa z lastnim znanjem, ki delujejo v okviru takih ali drugačnih normiranih espejev, niso neki bogataši, verjetno se strinjamo, da so to ljudje, ki pač skrbijo zase s svojim delom, in hvala bogu, da to počnejo, da niso na sociali. **35. TRAK (VI) 11.50** (nadaljevanje) Na drugi strani pa imate ne številne o katerih govorite, da jih boste vi obdavčili, ki se jim pa s temi spremembami zakonodaje ne bo zgodilo popolnoma nič oziroma plačali ne bodo niti za en cent več davka. vam navedem enega izmed teh primerov, borznega mešetarja s CO2 kuponi. Z dodatnim davkom zaradi okolijskih kao standardov, ki ne prispeva niti za eno milijoninko bolj k čistemu in zdravemu okolju, omogoča pa na eni strani izgubo našega največjega obrata za proizvodnjo električne energije Teš, kjer je treba plačati 200 milijonov evrov, je bilo lani za te kupone, in omogoča ekstremne dobičke tem borznim mešetarjem. Eden od njih je tudi v Sloveniji pristal v zadnjih letih med najbogatejšimi petimi s preko 200 milijoni evrov premoženja. In temu z vašimi reformami oziroma reformami, s temi spremembami te davčne zakonodaje obremenitev ne boste dvignili niti za en cent, niti za en cent. Tako, da to kar vi govorite, oprostite, so prazne besede. To kar počnete ne bo pripomoglo k temu, da bi se bom rekel delo v Sloveniji bolj splačalo, ne bo pripomoglo k temu. Z drugimi ukrepi, ki jih izvajate na drugih področjih boste bistveno pretirano obremenili javne finance, ker recimo, ko boste sprejeli to plačno povišanje, se bo nominala povišala, se pravi, povišali se bodo stroški vrtcev, šol, vseh javnih zavodov, zdravstva in tako naprej. Nekje bo treba to vzeti. Če bi pa ravnali tako kot je ravnala prejšnja vlada in zniževali obremenitve, pa se ta masa seveda ne bi povečala, ljudem bi v žepu ostalo več in situacija bi bila win win. Tako, da delate dvakrat, trikrat narobe. In žal ti vaši ukrepi ne gredo v pravo smer, gredo v pravo smer, ne bo nobene dodane vrednosti. Od njih bo pa kar nekaj škode. In prosim nehajte s temi praznimi besedami, kako boste vi bolj obdavčili bogatejše, kar počnete, ravno nasprotno.

bi lahko rekli, da je to dan podpore slovenskemu gospodarstvu, po besedah vlade. Vlada trdi, da te davčne spremembe, ki jih uvajamo, niso namenjene polnjenju proračuna, ampak podpori slovenskemu gospodarstvu. In mene res čudi, glede na vse pripombe, ki jih je Vlada prejela na, rekel, ta paket teh sprememb zakonov, mislim da jih bomo danes obravnavali pet, ki se dotikajo gospodarstva, da Vlada pa tudi minister še vedno trdi, da je to v podporo slovenskemu gospodarstvu, hkrati pri vsakem zakonu na koncu seveda tudi navedejo koliko več bomo pobrali od slovenskega gospodarstva. Kakšna je zdaj to podpora? Mislim, tukaj je že konceptualno razmišljanje povsem napačno. In ne razumem, kar sem že parkrat poudaril, glede, da minister oziroma človek, ki vodi finančno ministrstvo prihaja iz gospodarstva, tak negativen odnos do slovenskega slovenskega gospodarstva. Zdaj pa konkretno, tudi jaz se bom dotaknil treh stvari, ki so se jih že ki se že kar nekaj kolegov pred mano. Zdaj kar se tiče te zmanjšanja dohodnine za nove rezidente. Ja, ideja je v osnovi čisto razumna. Jaz razumem, da velika podjetja, ki rabijo visoko tehnološki kader imajo težavo pripeljati ta kader v Slovenijo, ker mu ne morejo zagotoviti oziroma ker davčno okolje v Sloveniji mogoče ni najbolj prijazno do teh ljudi. Ampak kot je bilo že parkrat rečeno, to bi moral biti del neke resne davčne reforme. Ker kako moramo nekomu, ki prihaja v Slovenijo,

to bi moral biti del davčne reforme, ki bi, kot je, kot je minister prej besedo uporabil, pa mogoče ni čisto prava davčna nevtralnost, kje pa je tukaj davčna nevtralnost? Če ti počneš eno stvar, pa je nekdo, ki je prišel k nam, bom rekel, kar se tiče dohodnine v ugodnejšem položaju. Tako, da to sigurno ni prava rešitev oziroma tej rešitvi še nekaj manjka. Kako poskrbeti za slovenskega visoko kvalificiranega delavca, da ne bo, kot je bilo tudi že parkrat rečeno in jaz imam enake pomisleke za njega to signal, da naj gre v tujino, ker čez dve leti bo imel boljše pogoje, če se bo vrnil, pa vprašanje, če se bo tak človek, ki bo, se pravi visoko izobražen, ki bo šel v tujino, vprašanje, če se bo, če se bo vrnil glede na pogoje, ki mu jih tam nudijo. Tudi ta 40 let. Poglejte, od kje ta številka. Mislim, kje je zdaj ta meja, kdo se je to teh 40 let spomnil? Kaj je zdaj to, mlad kader, star kader, srednje star kader in tako naprej. Tako da to se mi zdi kar ena taka, mogoče malo na hitro pogruntana, rešitev? Verjamem, da na pritisk tudi teh velikih farmacevtskih podjetij, s katerimi se radi hvalimo in kot je prej minister rekel, ki so zadovoljni z gospodarskim okoljem v Sloveniji. Ampak glejte, ne moremo, ne moremo delati samo za eno skupino podjetij oziroma za delali, ki bodo prišli in delali v določeni skupini podjetij. Tako da tukaj prav zagotovo ta rešitev ni primerna z vidika slovenskih zaposlenih. Drugo, kar se tiče tega nagrajevanja oziroma izplačil v obliki raznih bonitet delnic in tako naprej za zaposlene. Vemo, da je, da je to ideja Levice, ki to vztrajno zagovarja, do neke mere, recimo, če se lastnik s tem strinja. Mislim, okej. Ampak jaz vedno poudarjam, da to se sicer lepo sliši, ker pri podjetništvu se vedno samo ne deli dobiček, a ne? So tudi, so tudi izgube oziroma tudi ostala bremena, takem, v takih primerih, pri teh idejah ne upoštevajo. Vsi vidijo samo pač kako nek podjetnik je uspešen, kako dela neko razliko v ceni, v ceni in na koncu leta ima lep dobiček in tako naprej. Ne vidijo pa teh drugih stvari, da on odgovarja s svojim premoženjem, da mora podjetju posvečati ves čas in tako naprej. Ampak dobro, saj to ni čista materija tega zakona. Jaz govorim bolj o tej ideji. Dejstvo pa je, da je bilo to, na to rešitev v zakonu kar nekaj, Predvsem v smislu administrativne zakompliciranosti. Ker tukaj se potem navaja v kakšnem primeru bo pa ta delavec, ki je dobil neko boniteto delnico v podjetju v katerem je delal, kaj se bo zgodilo v nekem trenutku, ko bo on iz tega podjetja odšel, se pravi bo moral v bistvu bo obdavčena ta njegov delež in tako naprej. Govori se tudi, glejte inovativna zagonska podjetja, saj vsi vemo koliko inovativnih zagonskih podjetij dejansko ali pa če rečemo po domače startupov dejansko preživi. Preživi prvo leto. Tako da tukaj je mogoče malo, malo všečna dikcija oziroma tema zakona, ki pa v praksi bo najbrž malo težje izvedljiva oziroma bo pokazala še kar nekaj težav. zdaj pa moja priljubljena tema normiranci. Zdaj dejansko ne razumem tako gonjo ministra proti določeni skupini ljudi, ki ali delajo kot normiranec, se pravi polni delovni čas oziroma so samozaposleni, ali je to popoldanska, Minister je lepo na začetku povedal namen normirancev. Namen normirancev je, da se mali podjetnik ne ukvarja s papirologijo, ampak da dela svoj posel.

Jaz bi bil z velikim veseljem, zato ker meni je šlo maksimalno na živce, ker sem kot samostojni podjetnik, ki sem bil sam, se ukvarjal z vso papirologijo, zbiral račune, kot je bilo prej rečeno, razmišljal, ali si bom zapisal kilometer, ko sem šel k stranki na sestanek, ko sem ji nekaj peljal, in tako naprej. ne vem, zdaj številke težko ocenim, ampak poleg tistega časa, recimo osem ur, ki sem jih prebil v svoji dejavnosti, sem sigurno še uro na dan porabil za to, da sem to

veliko, veliko govora je bilo že takrat, ko ste predlagali to spremembo naše davčne mini reforme, pa ste le nekako pristali takrat zaradi, se mi zdi nekih drugih vzrokov, da smo normirance vsaj delno pustili pri miru. Zdaj pa zadevo stiskate. Vsi vemo, cene storitev so šle gor, posledično tudi prihodki teh normirancev, teh obrtnikov, teh ljudi, ki se na ta način ukvarjajo s svojim poslom. V končni fazi, v enem naslednjih zakonov bomo tudi obravnavali med drugim stopnjo, se pravi, stopnjo oziroma vrednost DDV kot pogoj za vstop v sistem. In Evropa je, ker to je del direktive, Evropa je prepoznala, da je ta stopnja zdaj prenizka in bi jo lahko - mi je sicer ne bomo, pa bomo o tem potem malo govorili -, da bi bila lahko ta stopnja 85000. Se pravi, tudi Evropa s temi svojimi direktivami priznava oziroma ve, da so se ekonomske vrednosti na trgu spremenile, se pravi, da se obračajo večji oziroma višji prometi. Mi pa tega ne prepoznavamo v tem vašem predlogu zakona. In normirance še bolj stiskamo. Samo za ponazoritev, 60000 evrov, to je recimo približno 5000 evrov prometa na mesec. Glejte, jaz se veliko ukvarjam, mislim, gibljem sploh med malimi podjetniki in in vam moram reči, da če kaj, me sprašujejo, kaj bo zdaj s temi normiranci. In moj odgovor je, ker večina teh ni naših volivcev, in jim rečem: "Glejte, kar ste volili, to pa imate." In In veliko je to vaših volivcev, to vam moram povedati. Veliko je vaših volivcev, ki me to sprašuje, in to je moj jasen odgovor. In kaj povedo? Ja, tri rešitve imajo, šli bodo v pač espe in se bodo ukvarjali s kilometrinami, z zbiranjem vseh računov, in pač vsak strošek, ki ga imajo, v svojo dejavnost prikazali in se dodatno obremenili. Marsikdo pravi - tukaj imam pa v mislih bolj popoldance -, manj bom delal. Enostavno bo manj delal. Jaz se ne bom s papirologijo ukvarjal, ker nimam "cajta", moja popoldanska dejavnost poleg službe mi sicer prinaša nek vir zaslužka, ampak jaz se s papirologijo ne mislim ukvarjati in bom znotraj teh vaših okvirjev, kar pomeni manj denarja v državno blagajno. Marsikdo pa reče - moram biti pa tudi tukaj odkrit -, bomo pa še kaj postrani naredili. In to sigurno ne vpliva na zmanjšanje sive ekonomije, zagotovo ne. Poleg tega pa zelo negativno vpliva na dvig, bom bom rekel, podjetništva ali pa, bi rekel, te podjetniške dejavnosti, ker ljudi enostavno ubijate s temi svojimi idejami pri rekordno pobranem davku. Se pravi, jaz res ne vidim nobenega ekonomskega razloga, zakaj se vi zapičite ravno v te normirance, kot da bi bili oni največji krivec za ne vem kaj, vse slabo v Sloveniji.

elektrika bo rešila vse, elektrika je edini vir, edini vir energije, ki je trajnosten, ki je najbolj primeren in tako naprej. Spremljamo oziroma

se pravi, ljudje, podjetniki so tovrstne avtomobile kupili, so se po domače malo nasankali, ker takrat so bili pogoji drugačni, ker ni bilo, tega, te dodatne obremenitve v smislu bonitete ne, ker tudi, bom rekel, a veste, podjetnik tukaj je zelo tanka linija med tem kaj je privat pa kaj je, kaj je službeno.

prej sem rekel, elektrifikaciji, kako bo to vse rešilo, pa zdaj vidimo, da ne bo, a ne. In tudi tukaj, se pravi s to spremembo popravljamo neko stvar, ki smo jo ljudem pač še do nedavnega obljubljali s to spremembo in pa to in pa v teh vaših predlogih ni neke konsistentnosti, kot sem na začetku rekel, ali pa kot v Slovenski demokratski stranki ves čas poudarjamo, pričakovali bi neko resno davčno reformo, uravnoteženo, tako kot je, kot je minister parkrat izjavil, ne ne pa neke popravke, in to samo za določene ciljne skupine, za katere po moje pri vseh, pri vseh vedenjih, pri vseh številkah tudi, ki jih potem vi na koncu navajate, mislim, da ni nobenega razloga. Kot pa vedno, vedno ponovim, če pa, če se pa vidi, če so, če so v nebo vpijoče malverzacije ali pa napake pri poslovanju posameznikov so pa za to inšpekcije, pa naj oni oddelajo oddelajo svoj posel, pa naj ti, ki, ne vem, namesto, da je zaposlen, ima normirance in tako naprej, to morajo druge inštitucije reševati, ne pa da greste v kolektivno kaznovanje vseh, ki pošteno in pridno delajo in polnijo slovenski proračun, kar je dokazano, glede na to, da so rekordne številke. Tako da tega, ta zakon po mojem mnenju absolutno, absolutno ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala.

Jaz imam tukaj podatke. Podatke, ki kažejo, kdo od normirancev sedaj in popoldancev in polnih, tisti, ki so zavarovani na polno delovno osnovo kot espeji ali pa deoo, procent, največji procent po dejavnosti. In če grem v polne normirance, zavarovanje iz naslova opravljanja dejavnosti, največji delež, okrog 29 procentov zavezancev opravlja strokovno tehnično dejavnost, informacijske in komunikacijske dejavnosti ter kulturne in razvedrilne, torej storitve znotraj najpogostejše dejavnosti, informacijsko komunikacijske dejavnosti jih je okoli 28 procentov, dosega prihodke, ki so višji od 60000 evrov, kar po predlogu zakona predstavlja prag za izstop iz sistema sedanjega predloga. Popoldanski normiranci, se pravi ti, ki so v službah in imajo popoldansko službo in ugotavljajo, da davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov prevladujejo 26 tisti, ki opravljajo strokovno znanstveno dejavnost, sledijo pa zavezanci v gostinski dejavnosti. Teh je 7 procentov vseh popoldanskih. Tako da spoštovani kolega Gladek, jaz mislim, da ni ravno tako, kot govorite. Kot sem že prej povedala, gre se za sistemsko urejanje davkov za tiste, ki plačajo več. In oprostite, pri svoji plači, pri znanstveno strokovni, tehnični in informacijsko, ker točno vemo kdo spada sem, to so IT službe, ki so danes plačane skoraj še bolj kot zdravniške in tako naprej, da pri popoldanskih dohodkih 60000 evrov in svoji plači, da napram drugim, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov plačajo 12500 evrov približno razlike pri 60000. Hvala. Hvala lepa.